(SDP)** Sad ćemo se vratiti na raspravu o 9. Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prvo čitanje, P.Z. br. 657; Predlagatelj zakona je Klub zastupnika HDZ-a. Prijedlog akta ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici, a uvodno će prijedlog obrazložiti kolega Branko Bačić.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Pa evo ja bih najprije uvodno rekao da klub HDZ-a predlaže Hrvatskom saboru Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u prvom čitanju kako bi se na kvalitetniji način uredilo upravljanje, gospodarenje i zaštita pomorskim dobrom u odnosu na postojeći zakon koji je donesen 2003. godine, a kasnije u tri navrata mijenjan, s jedne strane. A s druge strane je klub HDZ-a uputio ovaj prijedlog zakona u prvo čitanje s obzirom da Vlada Republike Hrvatske odnosno resorno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nije održalo svoje obećanje kojega je upravo zamjenik ministra dao na sjednici Odbora za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora kada je navedeno i izrečeno na samoj sjednici Sabora kako će prijedlog zakona kojega će uputiti Vlada Republike Hrvatske doći u Hrvatski sabor do kraja 2012. godine. U međuvremenu je Vlada Republike Hrvatske, odnosno resorno ministarstvo, uputilo nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama krajem prošle godine i kroz prezentaciju samoga zakona u toj javnoj raspravi svakako da je javnost, a naročito stručna javnost odbila brojna rješenja iz tog nacrta prijedloga zakona koji nacrt prijedloga zakona ne možemo prihvatiti i ne prihvaćamo mi u klubu HDZ-a. A ono što je indikativno taj prijedlog nacrta prijedloga zakona koji je krenuo u javnu raspravu nije prihvaćen od velikog broja dužnosnika vladajuće koalicije. Dakle, uzimajući u obzir sve ovo što sam iznio uvodno mi smo u klubu HDZ-a odlučili predložiti prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u prvo čitanje, a temeljeći taj prijedlog zakona na ranijim tekstovima prijedloga zakona koji su rađeni 2008. godine, a dijelom uvažavajući i određene i pojedine dobre odredbe iz prijedloga zakona kojega je uputila Vlada Republike Hrvatske pogotovo u dijelu koji se odnosi na koncesioniranje pomorskog dobra a koji je dio i u ovom zakonu u potpunosti usklađen sa novim važećim Zakonom o koncesijama kojega je donio Hrvatski sabor. Zašto je potrebno donijeti novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama? Dakle, u 11-godišnjoj primjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama detektirane su određene norme koje otežavaju gospodarsko korištenje pomorskog dobra iz razloga što je neriješen vrlo veliki broj imovinsko-pravnih odnosa na pomorskom dobru koji je prepreka mogućnosti koncesioniranja pa onda i gospodarskog korištenja pomorskog dobra jer nisu kao prethodno pitanje riješeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno na česticama koje bi trebale koncesionirati se i koje predstavljaju pomorsko dobro nije upisano pomorsko dobro već pojedine fizičke odnosno pravne osobe. Jasno da taj upis nije nastao niti u proteklih godinu dana niti u proteklih 10 godina, da je ta nesređenost i neriješenost imovinsko-pravnih odnosa na pomorskom dobru datira još unatrag unatrag nekoliko desetljeća ali u svakom slučaju već tamo negdje od 1950. počinju raznorazni različiti upisi fizičkih ili pravnih osoba na pomorskom dobru. To je s jedne strane, dakle. S druge strane što ovako zakonsko rješenje koje utvrđuje način određivanja granica pomorskog dobra ipak je na određeni način komplicirano jer se jedan postupak koji bi trebao biti jednostavan, koji je stručan ali bi trebao biti jednostavan, se … na način da isti postupak vodi se na razini županije i kroz Županijsko povjerenstvo za određivanje granica, a onda se taj postupak ponavlja i u resornom ministarstvu što s obzirom i na kapacitiranost ministarstva često puta jest usko grlo. I iz tog razloga je vrlo teško, odnosno brzo reagirati i odrediti i utvrditi granicu pomorskog dobra. s treće strane, kao bitan razlog zbog čega se trebalo ići u donošenje novog zakona jest činjenica koju sam maloprije spomenuo, a to je da je donesen u međuvremenu Zakon o koncesijama koji je nametnuo potrebu izmijene ovoga zakona. I kad se već krenulo u ovu izmjenu, odnosno donošenje novoga zakona mi u klubu HDZ-a htjeli smo izreći i svoj politički stav o upravljanju pomorskim dobrom, a to je da upravljanje pomorskim dobrom u odnosu na važeći zakon nužno traži daljnju decentralizaciju upravljanja korištenja i zaštite pomorskog dobra na način da se što je moguće više i ovlasti, ali i … spusti sa središnje državne razine na lokalnu razinu, odnosno na jedinice područne regionalne, odnosno lokalne samouprave. Što ovaj zakon donosi? U prvom redu ovaj zakon propisuje da je pomorsko dobro opće dobro od interesa za RH, te da je po svojoj naravi dobro u općoj uporabi na kojim se ne mogu stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Dakle, to je temeljni … iz kojega smo mi u klubu HDZ-a krenuli, a to je da se na pomorskom dobru ne može stjecati pravo vlasništva po njenoj osnovi što je suprotno Vladinom prijedlogu koji je bio u javnoj raspravi, a koji je prijedlog propisivao da se na koncesioniranim nekretninama, u prvom redu zgradama koje se grade na pomorskom dobru, temeljem koncesije može za vrijeme trajanja koncesije steći pravo vlasništva kako bi se, kako je to Vlada u tom svom nacrtu prijedloga zakona obrazlagala, lakše mogao koncesionar zadužiti i na taj način izgraditi potrebnu … na pomorskom dobru. Mi smo pak mišljenja da postojeće rješenje kojim se utvrđuje založno pravo na koncesije također dovoljno jamstvo financijskim institucijama da podrže i omoguće kreditno zaduženje koncesionara nakon što … koncesiju temeljem ugovora sa davateljem koncesije. Dakle, to je jedan od temeljnih postulata da se ne može stjecati pravo vlasništva na pomorskom dobru i da je ono opće dobro u općoj uporabi. Drugi bitan razlog donošenja zakona koji je na određeni način suprotan postojećem zakonu, a to je da se propisuje širina kopnenog prostora koje se smatra pomorskim dobrom po samom zakonu te se isto utvrđuje rješenjem kao … aktom dok se rješenje o utvrđivanju granice pomorskog dobra kao … akt donosi samo u slučaju naknadnog proširenja ili suženja granice. To je vrlo važna odredba ovog zakona jer će u konačnici ubrzati proceduru, smanjiti postupak određivanja granice pomorskog dobra jer se ovakvom odredbom više neće trebati Povjerenstvo za određivanje granica pomorskog dobra baviti cjelokupnom dužinom pomorskog dobra u RH, a ta dužina ukupno iznosi 5835 kilometara. Dakle, vrlo veliki prostor i površina pomorskog dobra ovakvom odredbom će biti već definirana kao pomorsko dobro što će se rješenjem kao … aktom koje će donijeti Povjerenstvo za utvrđivanje granica upisivati u zemljišnoj knjizi i u katastru nekretnina, parcela uz more koja graniči sa morem kao pomorskim dobrom ako je već u zemljišnoj knjizi ili u katastru nekretnina po kulturi upisana kao plaža, obala, lukobran, hrid, grebe, itd., itd., što samo po sebi već jasno da ukazuje kako se doista radi o pomorskom dobru. Ono što je također vrlo važno i što ovaj zakon donosi, to je, kao što sam maloprije spomenuo, ubrzavanje utvrđivanja granice pomorskog dobra jer se sada granica pomorskog dobra donosi odmah na razini županije koji je prema važećem zakonu koji je prema važećem zakonu predlagalo Županijsko povjerenstvo za granice i nakon toga taj prijedlog upućivalo u ministarstvo. Prema ovom zakonu će to isto županijsko povjerenstvo sada u cijelosti donositi rješenje o utvrđivanju granice. Nezadovoljna stranka, bila ona državno odvjetništvo ili bila neka druga stranka, može uložiti žalbu i po žalbi onda rješava ministarstvo, dakle samo po žalbama. A u dugogodišnjoj praksi Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture može se utvrditi i vrlo lako provjeriti da je ministarstvo vrlo rijetko mijenjalo svojim rješenjem granicu pomorskog dobra i da je gotovo u pravilu prihvaćalo rješenje o granici pomorskog dobra kojega je utvrđivalo županijsko povjerenstvo pa je često puta taj postupak dakle bio udvostručen, a kažem nepotrebno. Najbolja potreba o tome što sam rekao jeste činjenica da je od ukupnog, evo sam maloprije spomenuo, 5835 kilometara obale, odnosno pomorskog dobra što uključuje obalu i pomorsko dobro na otocima, do sada utvrđeno u proteklih 20 godina svega 18% granice pomorskog dobra, odnosno 1050 kilometara. Ono što ovaj zakon također donosi i što mislimo da je jako dobro, to je da se propisuje obveza Vladi RH da Hrvatskom saboru da na usvajanje, donese Hrvatskom saboru uputi na usvajanje strateški plan upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom za desetogodišnje razdoblje i strateški plan upravljanja i razvoja morskih luka za desetogodišnje razdoblje. To držimo vrlo važnom odredbom tako da Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana može doista donijeti ovaj najvažniji dokument kojim se utvrđuje postupanje i gospodarenje pomorskim dobrom. Ono što je također vrlo bitno i što želim istaknuti, to je da se ovim zakonom uvodi daljnja decentralizacija i upravljanje pomorskim dobrom kroz proširenje ovlasti županija te davanjem ovlasti velikim gradovima i općinama. Naime, ovim zakonom smo osnažili poziciju županija kada je riječ o pomorskom dobru, ali uvodi se i … ovlasti velikim gradovima u RH i te se ovlasti gotovo u cijelosti izjednačavaju sa ovlastima županija osim u dijelu donošenja plana oko iznenadnog onečišćenja mora, s jedne strane, s druge strane oko osnivanja lučkih uprava. U svim drugim poslovima veliki gradovi u RH su u potpunosti izjednačeni sa županijama. Interesantno je da je, evo, nakon što su veliki gradovi kao jedinice lokalne samouprave u RH osnovani zakonom osnovani zakonom prije 10 godina, da je tek ovim zakonom, Zakon o pomorskom dobru prepoznaje ulogu i značaj velikih gradova i zbog toga i zbog toga je bilo nužno i prije, ali već ako nije prije i sada donošenje Zakona o pomorskom dobru koji prepoznaje značaj i ulogu velikih gradova. Puno sam puta rekao da ako grad Dubrovnik, Rijeka, Split, Šibenik itd. veliki gradovi na hrvatskoj obali ne gospodare svojim pomorskim dobro da onda taj zakon u svakom slučaju nije pogođen. Dakle osim davanja ovlasti u dijelu koji se odnosi na koncesioniranje pomorskog dobra za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, proširene su ovlasti i u pogledu rokova kojima se propisuje koncesioniranje pomorskog dobra i to rokovi koncesije koju utvrđuju i županije i veliki gradovi i to sa 20 godina na 30 odnosno s 30 na 40. Nadalje, omogućava se ovim zakonom, što do sada nije bio slučaj, gradnja na pomorskom dobru i to u onom dijelu pomorskog dobra koji je u općoj upravi prije svega sukladno dokumentima prostornog uređenja i godišnjim planom upravljanja koja gradovima i općinama i to ona gradnja koja nije posljedica izvanrednih događanja. Dakle to je vrlo bitno da postoje određene građevine na pomorskom dobru koje se sada sada mogu izvoditi temeljem odobrenja gradskog odnosno općinskog vijeća ako je takva gradnja sukladna prostorno-planskoj dokumentaciji i koja kao što sam rekao nije posljedica izvanrednih događanja. Nadalje, županije i veliki gradovi prema ovom zakonu mogu vršiti gradnju na pomorskom dobru u svrhu saniranja posljedica izvanrednih događanja. Jedna od bitnih novosti koje ovaj zakon donosi i u čemu se razlikujemo od prijedloga Vlade jest činjenica da se uvodi daljnja decentralizacija raspolaganja sredstvima. Čini nam se da je to jedna od najvažnijih odlika ovoga zakona da da ukoliko Sabor prihvati ovaj zakon da će onda prema ovom zakonu od ubranih 100 kuna za gospodarenje pomorskim dobrom prema ovom prijedlogu na razini županije odnosno grada i općine ostati 75% ukupno ubranih sredstava, a ako bimo prihvatili rješenje koje nudi Vlada RH onda bi od ukupni 100 kuna ubranih kuna ubranih sredstava od korištenja pomorskog dobra 50% bio prihod državnog proračuna odnosno Agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom, a 50% jedinica područne odnosno regionalne odnosno lokalne samouprave. Dakle to su vrlo velika sredstva koja ovim zakonom ostaju na razini područne, regionalne i lokalne samouprave. I ne samo to, ovim prijedlogom zakona sredstva za uporabu pomorskog dobra koji plaćaju vlasnici brodica odnosno jahti ostaju i dalje sredstva županijskog proračuna, a prema prijedlogu Vlade oni bi postali prihod Agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom što je otprilike s obzirom na broj brodica i jahti u RH iznimno veliki prihod. Pa primjerice za Dubrovačko-neretvansku županiju iznosu milijun i 200 tisuća kuna, a za Splitsko-dalmatinsku negdje gotovo oko 4 milijuna kuna, dakle to nisu mali novci i ovim prijedlogom ti novci i dalje ostaju na razini jedinice lokalne samouprave. Ono što je još također bitno za istaknuti to je da se umjesto ukidanja koncesijska odobrenja jer su puno puta koncesijska odobrenja bila miješana sa koncesijom za opću i posebnu uporabu pomorskog dobra i temeljem ovog zakona uvode se dozvole koje izdaju općinska vijeća odnosno njihova povjerenstva i koje se … temeljem zahtjeva, a u pojedinim slučajevima mogu se dati i temeljem javnog natječaja. Ono što je važno još za istaknuti to je da je ovaj zakon, a to sam u svom uvodu rekao, utvrdio i koncesioniranje pomorskog dobra sukladno Zakonu o koncesijama. Pri tome smo mi u klubu HDZ-a ocijenili da maksimalni rok koji je u važećem zakonu propisan za koncesioniranje koncesioniranje pomorskog dobra od 99 godina nije primjeren i da je najduži rok koji se može propisati zakon odnosno za koji se može dati koncesija pomorskog dobra u RH iznosi maksimalno 75 godina. Nadalje, ovo što je ovim zakonom bitno uvodi se institut koncesije na zahtjev. O tome je bilo dosta riječi u javnosti. Ovim se prijedlogom zakona omogućava da pojedini hotelski kompleksi u i izvan naselja, pojedini kampovi, pojedina brodogradilišta mogu dobiti koncesiju na pomorskom dobru koje neposredno graniči sa njihovim nekretninama i na zahtjev a ne na temelju javnog natječaja što je do sada bio slučaj. Jasno da su to propisana određena ograničenja i kada su u pitanju hotelski kompleksi i turistički kapaciteti u i izvan naselja no s obzirom na brojnost uvjeta za koje se može dodijeliti koncesija na zahtjev, sada nemam dovoljno vremena, ali u svakom slučaju uvodi se institut koncesije na zahtjev, što je vrlo, vrlo važno. I na taj način se olakšava gospodarsko korištenje i pomorskog dobra, a i poslovanje brojnim brojnim fizičkim i pravnim osobama koje će na ovaj način moći dobiti koncesiju na zahtjev. Također se definiraju morske plaže i sidrišta i rješava se pitanje koncesioniranja i uređenja morskih plaža bilo da su one prirodne bilo da su one uređene morske plaže. Također se ovim prijedlogom zakona utvrđuje nadležnost županijskih skupština da na svojim područjima određuju broj lučkih uprava kao i lučka područja pojedine lučke uprave. Uvodno su na prijedlog zakona koje sam nekoliko puta već spomenuo s kojim je Vlada krenula u javnu raspravu mogu samo reći da se ovime omogućuje da županijske skupštine odrede broj lučkih uprava i njihovo lučko područje, a za razliku od prijedloga Vlade RH kojim je bilo propisano da se na području županije može osnovati samo jedna samo jedna lučka uprava. I još jedna bitna novost koju ovaj zakon donosi tj. da se omogućava općinskim odnosno gradskim vijećima da putem svojih komunalnih redara provode nadzor nad pomorskim dobrom koji je u općoj uporabi. Jasno da upravni nadzor i održavanje reda na pomorskom dobru na lučkom području i lukama posebne namjene rade inspektori odnosno službenici ministarstva i nadležnih lučkih kapetanija, ali kada je u pitanju nadzor nad pomorskim dobrom koji nije u koncesiji koji nije u lučkom području ovim se zakonom omogućuje lučkim upravama da mogu vršiti, odnosno gradovima i općinama da mogu putem svojih komunalnih redara uređivati i vršiti nadzor nad redom nad pomorskim dobrom i kada propisuju kazne, kazne koje naplate temeljem počinjenih prekršaja prihod su proračuna jedinica lokalne samouprave. Dakle evo da i s time sada na kraju zaključim. Ovaj prijedlog zakona koji je klub Hrvatske demokratske zajednice uputio u prvo čitanje kao što smo čuli temeljem dostavljenog mišljenja Vlade nije podržan jer Vlada namjerava tijekom idućih nekoliko mjeseci dostaviti Hrvatskom saboru novi prijedlog zakona koji bi trebao dijelom riješiti određene nedorečenosti ovoga zakona kojega je klub Hrvatske demokratske zajednice uputio u prvo čitanje. Mi držimo da je na ovaj način moguće da se kroz ovaj zakon riješe još pojedine odredbe koje možda nisu na najbolji način riješene i držimo da se kroz ovaj zakon mogu doista riješiti sva ona pitanja koja će doprinijeti kvalitetnijem upravljanju, gospodarenjem i zaštiti pomorskog dobra. Evo u tom smislu i jest i ovaj prijedlog zakona pa pozivam zastupnike u Hrvatskom saboru da uz eventualne prijedloge upute ovaj zakon u drugo čitanje. Hvala. Damir Rilje, replika. prijedlogu zakona pričali i u istinu na tragu onog što ste nam ispričali kako i kada je nastao i način na koji on uvažava jedinice lokalne samouprave to zaista jest iskorak. Ali mene stalno buni i nikako ne mogu doći sebi zašto ne idemo u totalnu decentralizaciju prema jedinicama lokalne samouprave. Dakle imamo upravljanje pomorskim dobrom ali imamo s druge strane upravljanje lučkim područjima. I zapravo ja ništa ne bih imao protiv da recimo Vodice ili ne znam Bakar ili bilo tko drugi ima svoju lučku upravu i svoje lučko područje naravno uz odgovarajuće kriterije koje će propisati država. Naravno da to sve skupa lakše i jednostavnije ide kroz prostorne planove jer mi smo do sada jednostavno kao problem imali upravo jedan dio implementiranja tih zahtjeva kroz planove planove višeg reda. Dakle županijske u odnosu na općinske a isto tako i uz planove razvoja cijelog područja recimo županije. I sada zamislite, o tome smo i danas govorili županijsku lučku upravu, velim u županiji koja ima ne znam 55, 60 ili ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, recimo 55 i sada razvoj, koncentracija sredstva i ulaganje. Ja znam da mora postojati program ali čujte, ja bih rado ravnomjerni razvoj. Jer mislim da bi kolegica i kolega naravno, mislim i one kolege koje, ne znam koje su sada u jedinici lokalne samouprave u kojoj sam ja bio ili ne znam u kojoj će nekada netko biti gdje smo bili mi ili netko drugi. Drugim riječima čini mi se da bi u tom kontekstu a imamo već i devastiranu obalu morali malo posložiti ako hoćemo već decentralizirati …/Govornik se ne razumije./… decentralizirano i pripremiti jedinice lokalne samouprave. Znam da ne mogu sve pratiti

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Evo kolega Rilje, dijelom se sa vama mogu složiti. Dakle ovo …/Govornik se ne razumije./… da li ukinuti lučke uprave i potpuno pomorsko dobro pa i lučka područja prepustiti gradovima i općinama. Ja još uvijek sam na stajalištu da moraju postojati lučke uprave jer kada bi pomorsko dobro i sredstva koja su bila od pomorskog dobra u cijelosti bili prihodi jedinica lokalne samouprave ne vjerujem da bi se u onolikom iznosu vraćali na pomorsko dobro kao kada tim pomorskim dobrom gospodari lučka uprava koja je samo osnovana da bude, da vodi računa o pomorskom dobru i lučkom području za koje je osnovana. No, mi možemo ići korak dalje a to je da se propišu uvjeti koji gradovi bi mogli osnovati lučke uprave i evo to može biti jedan od vašeg doprinosa u raspravi oko ovog prijedloga zakona. No indikativno je da Vlada ide potpuno suprotno od onoga što vi govorite jer ona ide sa prijedlogom koji je bio u javnoj raspravi da se za područje županije osnuje samo jedna lučka uprava. Ovim prijedlogom zakona ide se za time da svugdje gdje je opravdano, je li to u Vodicama, je li to u Trogiru, je li to u Bakru, je li to na Rabu, je li to na Preko na otoku Ugljanu, dakle je li to u Cavtatu da kada predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave podnese zahtjev ako ispuni određene kriterije a ti kriteriji govore o prihodima koje ostvaruje pomorsko dobro u dotičnoj jedinici lokalne samouprave i onda ima gospodarske opravdanosti za osnovati lučku upravu da se tamo ona osnuje. Dakle ja podržavam to što ste vi rekli jednim dijelom pa onda bi bilo dobro da takvu raspravu vodimo i o ovom zakonu a i o tom zakonu kojega će predložiti Vlada Republike Hrvatske kada dođe u raspravu. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega Bačić mislim da ste u svojem uvodnom izlaganju kao predlagatelj u ovom prvom čitanju dali dovoljno dosta argumenata da vladajući barem razmisle da li je ovo za njih kao vladajuće prihvatljvo. Jer obećao nam je zamjenik ministra tamo još prošle godine da će i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama uputiti u zakonodavnu proceduru do Božića 2013. ja mislim da se sjećate neki koji smo bili, 2013. Bilo je 2012., pa 2013. lovi nas pomalo i Božić 2014., mi taj zakonski prijedlog nemamo osim što se pojavio u javnoj raspravi. I opet je došlo do određenih …/Govornik se županijama, sa lokalnim samoupravama i izazvao je već u startu određeno nezadovoljstvo. Zašto? Zbog čega su se pobunile lokalne ili regionalne jedinice? Zbog toga što su primijetile da opet na neki način centralizira sustav a svi želimo da se to na neki način spusti do najniže razine. Ja mislim da je ovo najsretnije rješenje koje možda nije u svemu pogodilo 100%, ali je najbliže onome što mi možda danas možemo spustiti na tu razinu. Jer ako nešto štiti interes Republike Hrvatske, ako ubrzava, ako dodatno decentralizira, daje više ovlasti regionalnoj i lokalnoj samoupravi, jasno je da bi se to pa i u suradnji sa nekim tijelima Vlade trebalo podržati i dovesti do kraja jer njihov prijedlog nije naišao na takvo takvo odobravanje. I mislim da sama ova priča da od 100 kuna 75 daje lokalnoj samoupravi ili jedinici regionalne samouprave, a 25 državi, može biti zadovoljavajuća za državu jer država se i tako u tom procesu određivanja granica pomorskog dobra pojavljuje u onom zadnjem nekakvom činu. Mislimo da je to pravično …, a ipak je sve ono što kaže kolega Rilje dolje na terenu. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Potpuno ste u pravu kolega Boriću. Ako već Vlada je krenula krajem prošle godine u izradu nacrta prijedloga zakona koji je prošao javnu raspravu i ako smo mi u klubu HDZ-a u travnju ove godine napravili ovaj prijedlog zakona i otada je prošla evo punih 5 mjeseci, mi smo u klubu očekivali da će paralelno sa raspravom o prijedlogu zakona kojega je izradio klub HDZ-a doći i onda se paralelno raspraviti i o prijedlogu kojega će Vlada predložiti u ovom Saboru. Ja sam se iznenadio kad sam vidio da je predsjednik Sabora ovaj prijedlog zakona uvrstio u raspravu s obzirom da je prošlo već 5 mjeseci očekivao sam da će se čekati sa prijedlogom zakona koji će Vlada uputiti. Ovako s jedne strane Vlada se u svom očitavanju očitovala da se zakon ne podrži, ali nije u tom svom očitovanju dala niti jedan valjani razlog zbog čega taj zakon ne bi trebalo podržati. Bilo bi bolje da je Vlada išla sa sa prijedlogom zakona jer bi se tek onda vidjele drastične razlike koje ste vi maloprije spomenuli, a to je ovaj prijedlog zakona ide ka decentralizaciji, a prijedlog vladin ide ka daljnjoj centralizaciji upravljanja pomorskim dobrom, kroz osnivanje Državne agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom. I upravo ta činjenica da je Vlada u svom prijedlogu zakona krenula sa daljnjom centralizacijom izazvalo je dosta nezadovoljstva upravo među brojnim gradonačelnicima, načelnicima pa i županima koji dolaze, odnosno jedan je župan koji dolazi iz redova SDP-a, koji se s takvim prijedlogom zakona ustvari nije usuglasio. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a kolega Goran Beus Richembergh.

pomorskoga dobra iznimno važna, iznimno važna za sve one koji se bave turizmom i pomorskim prometom, rekao bih i za veliku većinu stanovnika svih naših primorskih županija i jedinica lokalne samouprave. Kao što reče kolega Bačić, ovo je rasprava o jednoj temi koju je zakon definirao prije 11 godina uz neke novele i rezultat propisa koji su ovoga časa na snazi, ja se slobodno usudim reći, je kaos u pomorskom dobru. Naime, na terenu postoji čitav niz različitih praksi i različitih modela upravljanja pomorskim dobrom. Npr. Primorsko-goranska županija je već provela jedan decentralizirani sustav upravljanja na nekoliko zona i prema svim podacima koje imamo rezultati upravljanja pomorskim dobrom i odgovornost prema upravljanju pomorskim dobrom u toj županiji su dobri. Otprilike su ocjene slične i za Istarsku, ali za sve ostale uglavnom su iznimno loše. Ovo je definitivno jedan od najvažnijih zakona u sektoru turizma. On se ne tiče samo nautičkog turizma, od definira dakle zakon kojim se regulira korištenje pomorskoga dobra i morskih luka, jednako tako regulira i mnoga pitanja koja su od velike važnosti hotelijerima, kampovima, brojnim iznajmljivačima, ako hoćete i restoraterima, jer upravo u pojasu pomorskoga dobra nalaze se plaže, šetnice, mjesta za prodaju suvenira, terase. Zato je potpuno nevjerojatno da je Vlada, odnosno Ministarstvo financija 2008. godine izradilo hodogram usklađenja posebnih sektorskih propisa koji uređuju koncesije sa Zakonom o koncesijama. Tim hodogramom usklađenja bila je utvrđena lista od 21 sektorskog zakona koje je je trebalo uskladiti sa Zakonom o koncesijama i to u razdoblju od 1. siječnja do 1. lipnja 2009. godine. Podsjećam, upravo je kolega Bačić u to doba bio državni tajnik. Jedini zakon koji još nije usklađen sa Zakonom o koncesijama upravo je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Odbor za turizam Hrvatskog sabora u ovome mandatu još je prije dvije godine, a tome su se pridružili kolege iz Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, analizirajući stanje u nautičkome turizmu i to ne u užem nego u širem smislu zaključio da je potreba izmjena, odnosno donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama urgentna, rekao bih ultimativna. Odbor je predložio ministarstvu da se odmah osnuje ekspertna radna skupina koja će pripremiti nacrt novoga zakona i u njemu riješiti čitav niz otvorenih pitanja koja sada uočavamo i uvesti nove institute. Ministarstvo je prihvatilo tu ideju, imenovana je jedna ekspertna radna skupina. Doduše, ona je radila mjesecima bez rekao bih projektnog zadatka. Tek u ožujku 2013. godine ministar je propisao što očekuje od tog Povjerenstva. Povjerenstvo je unatoč nekim doktrinarnim razlikama u listopadu 2013. godine Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture isporučilo svoj nacrt. Oni koji su vidjeli taj nacrt rekli su da sadrži tridesetak novih instituta, da u mnogo čemu iznimno dobro rješava probleme, da pruža neke alternative u situacijama koje su dvojbene i da je doista dobra podloga za javnu raspravu. Što se dogodilo s tim prijedlogom? Nakon nekoliko mjeseci Ministarstvo pomorstva, prometa i razvitka ide u raspravu sa zainteresiranom javnošću tako da po svim primorskim županijama predstavlja neki nacrt, a onda se ispostavi da taj nacrt nema ama baš nikakve veze sa onim što je predložila stručna javna skupina, pa onda predstavnici ministarstva i u Splitu i u Zadru i na koncu u Rijeci dožive salvu kritika i zahtjeva da se s takvim rješenjima ne može ići dalje. Opet je prošlo nekoliko mjeseci i sada imamo informaciju iz ministarstva da je još u petom mjesecu ove godine ministarstvo uputilo nacrt prijedloga izmjena i dopuna zakona na usuglašavanje sa drugim tijelima državne uprave i to tekst koji je navodno korigiran na osnovu primjedbi i sugestija iznesenih na svim ovim zonskim skupovima koji su bili održani po županijama. Ja taj tekst nisam vidio i ne mogu ga dobiti. Ne znam da li ste ga vidjeli vi. Ali mislim da je takvo ponašanje nedopustivo. I zato veseli što su predstavnici ministarstva konačno javno obznanili i to ponukani i rekao bih isprovocirani prijedlogom HDZ-a da će vrlo skoro poslati u Sabor u proceduru taj zakon, a onda se nadam da ćemo, dakle u dva čitanja imati prilike razmotriti sve elemente koje taj prijedlog nosi uključujući nove institute, procijeniti njihovu validnost, učinak mogući i oko njega se dogovoriti. Ali nema nikakve sumnje da će taj zakon biti funkcionalan i upotrebljiv samo ako se uspostavi konsenzus u ovoj sabornici. Kad je Hrvatska demokratska zajednica našla već za shodno da piše novi zakon, to znači da nam je stalo da se problem riješi barem u ovome mandatu ako već niste to bili u stanju napraviti u mandatu prijašnjem u kojemu ste imali i škare i platno i to je dobro, jer ja uopće ne dvojim da su bili užasni pritisci i otpori kod pokušaja da se donese novi zakon u prošlome mandatu. O tome smo kolega Bačić i ja već razgovarali. On bi sigurno potpisao nacrt i uputio ga u Sabor da je mogao. Dakle, postojeći model kojega imamo na snazi je krajnje antipoduzetnički. Potpuno je protiv interesa razvoja turizma. On ne poznaje elementarne stvari. Dakle, prvo nije uopće usklađen sa Zakonom o koncesijama. On ne zna ni šta su zapravo koncesije u suvremenom smislu, on ne zna šta je institut podkoncesije, on ne zna što je institut koncesije na zahtjev, on ne zna što je javno privatno partnerstvo. Dakle, ne zna elementarne stvari. A šta je najsmješnije od svega? Mi smo u međuvremenu donijeli propise, odnosno jedan zakon kojim se regulira ovo pitanje o unutrašnjem riječnom prometu na sjajan način. Dakle, mogli smo to donijeti, ali ovo za morski još nismo. Dakle, sad je vrijeme da to riješimo. Postavlja se nekoliko krucijalnih problema, odnosno pitanja na koja treba naći konsenzusom odgovor. Kada utvrđivati granicu pomorskog dobra? Bilo je onih koji su tvrdili da nju treba utvrditi odmah i za svagda i da država se mora uknjižiti na pomorsko dobro, odnosno provesti uknjižbu pomorskog dobra što bi značilo automatsko izvlaštenje svih onih koji u zoni pomorskog dobra imaju ovog časa svoj posjed. Nema te države ovog časa u Europi koja je to u stanju provesti ni financijski ni organizacijski. Dakle, to je potpuno budalasto. Kad već postoji mogućnost da se granica utvrđuje tamo gdje postoji interes i javna potreba za time. Dakle, tamo gdje se nešto događa, gdje postoje međusobni odnosi između države kao zastupnika javnoga dobra i konkretnoga aktera u pomorskom dobru. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar je pitanje obeštećenja koncesionara. Naime, mi sad imamo situaciju da nam koncesionar koji je dobio nešto na 20 godina, recimo 20 godina, ne pada mu na pamet jednu lipu uložiti u zadnjih 7, 8 godina svoje koncesije jer mu se to ne isplati, jer mu nitko ne garantira da će on nastaviti uživati koncesiju, jer mu to nitko ne može ni garantirati. Ali se pravimo blesavi kada se spomene mogućnost obeštećenja. Novi koncesionar koji dolazi na staru koncesiju ne dolazi na ledinu. On dolazi na kultivirani prostor koji je prema prostornom planu definiran i zna se točno što je tamo. Dakle, ako je luka nautička ili bilo šta drugo ne može biti heliodrom. Prema tome, stvar je naše dobre volje i pametne procjene da definiramo da se ulaganja izvršena u posljednjoj trećini, četvrtini ili kako to stručnjaci kažu koncesijskoga vremena moraju refundirati refundirati od strane novoga koncesionara. I to je njemu dio uvjeta pod kojima ulazi u koncesiju u prostor. U čemu je problem? Tada ćemo imati kvalitetna ulaganja i trajna ulaganja u koncesijski prostor. Ovo je sjajna prilika da požurimo ministarstvo. Postojeća rješenja, odnosno rješenja u ovom zakonu kojega je predložio HDZ u mnogome su dobra ali su i dvojbena. Ovdje postoji prijedlog da se recimo automatski otoci do 4000 kvadrata definiraju kao određeno pomorsko dobro. Što bi značilo da država mora odmah ući u izvlaštenje. Ima mnogo takvih malih otoka, privatnih otoka, odnosno otoka u privatnom vlasništvu koji služe samo za napasanje stoke npr. Postavlja se pitanje kriterija, zašto 4, zašto ne 1000, zašto ne 10 000 kvadrata? ali to je nešto o čemu se može razgovarati. U svakom slučaju ova rješenja koja ste vi predložili, kolege iz HDZ-a, trebaju malo jače analize i malo jače argumente. Bilo bi idealno kada biste svoj entuzijazam da se riješi ovo pitanje zakonom sačuvali za javnu raspravu o zakonu koji nam je obećan da će doći uskoro ovdje. I da onda taj zakon iza kojega će stajati vladajuća većina donesemo u dogovoru i konsenzusom i osnažimo ga tako da on donosi nova rješenja, da bude moderan, da bude opet garancija održivoga razvoja a ne divljanja u prostoru i da bude trajniji, da ne bude propis kojega ćemo opet morati mijenjati relativno skoro. Mislim da za to imamo kapaciteta, mislim da za to možemo naći i volje i da ako je ovo rujan bi valjalo do konca ove godine definirati konačni prijedlog zakona. Nemamo što više čekati, ministarstvo može doći u Sabor sa svojim prijedlogom i razgovarajmo onda i donesimo to do konca ove godine. Jer ako to napravimo sada i u tome roku učinit ćemo veliku uslugu svima onima koji će gospodariti pomorskim dobrom, odnosno raditi u njemu, imati razvojne planove već u sljedećoj sezoni. Klub HNS-a u tome smislu neće prihvatiti vaš prijedlog nego će vas pozvati na zajednički rad na zajedničkom prijedlogu i vladajuće većine i HDZ-a odnosno opozicije na zakonu koji nam je obećan. Koji u sebi po svemu sudeći nosi institute koje ste vi ispustili iz svoga prijedloga. Hvala lijepo. Kolega Beus, evo ja moram prvo kazati mi znamo za nacrt koji je bio u javnoj raspravi. U saborsku proceduru nije ništa došlo ali onaj nacrt koji je kružio znamo da zapravo nije nudio rješenja i u tom smislu evo ovaj prijedlog uistinu nije loš. On jest liberalniji i ide ka jedinicama lokalne samouprave, ali posredno. Ja bih htio da upravljaju resursima upravo jedinice lokalne samouprave jer to je njihovo bogatstvo i moraju dovesti u funkciju da njihovi proračuni funkcioniraju. Mi imamo sad devastiranu obalu. I vi ste nešto o tome maloprije govorili. I u turističkom smislu i u smislu pomorskog prometa, vi sad imate u jedinicama lokalne samouprave ovakvu situaciju, imate recimo trajekt koji vozi putnike iz jednog grada, mora krcat teret i kamione u drugom gradu i onda putuje prema tim nekim otocima pa znate onda tako malo kruži i događa se da se to zapravo na javnom prostoru događa. Znate, ono mi je zovemo riva jel' tako. Ali, u principu nema pristana. E sad, imate zahtjeva od x lokalnih samouprava, mi nemamo, nije izvršena reforma lokalne samouprave. Možda bi to bio preduvjet, a možda i ne, zašto? Ne mora. Ne mora. Jedinice lokalne samouprave one koje mogu obavljati lučke djelatnosti zašto ne bi se njima priključivale sve one koje ne mogu obavljati. Jer činjenica je da moraju imati sposobnost i mogućnost ne samo u komunalnom redarstvu nego i u sredstvima. Ali ovako, na ovakav način se dosad pokazalo da neće moći. Meni ne daju garanciju da će bilo koja županija nastaviti jednako i ravnomjerno jer sredstava nikad dosta znate. privatna nastojanja i gledajte događaju se nasipi, događaju se bespravne gradnje u zoni pomorskog dobra, svašta se događa. Ja ne kažem da je puno od toga loše, zašto ne?

i naprosto procedure koje se ne smiju kršiti, odnosno koje je moguće sankcionirati. Mi ovoga časa imamo takve situacije da vam pamet stane. Dakle, velika marina čiji vlasnik uživa koncesiju uredno je plaćena i predstavlja jedan od pojmova uopće u nautičkom turizmu na Jadranu u prvome svome susjedstvu ima sportsku lučicu i komunalnu lučicu koju lokalna samouprava nelojalnom konkurencijom pretvara u nautičku luku. Bespravno, ali javno kako bi zapravo konkurirala poslovnom subjektu koji joj najviše kontribuira u njen vlastiti proračun. Dakle, to je recimo jedna situacija. Druga je situacija, ovog časa mnoge jedinice lokalne samouprave što preko svojih komunalnih društava što na drugi način zapravo obavljaju poslove lučkih uprava na svome područje. Lučke uprave odmah moraju dati čini mi se 55%, a ono što je njihov trošak, naravno kad plate, ostane im 10, 15% a odrade čitav posao. Dakle, nema logike da netko to radi a da netko drugi bere vrhnje. To nije nikakva decentralizacija. To je ako mene pitate iskorištavanje lokalnih pogona. Dakle, to treba promijeniti. Lokalnoj samoupravi, pogotovo u ovoj situaciji treba prepustiti da ima veći prihod od toga što se događa na njenome prostoru, ali pod jasnim kriterijima. Da se opet ne dogodi cirkus kao što sada imate recimo da vam je naknada fiksne koncesije u jednoj marini 1, a u drugoj 18.

mi smo protiv jer bi trebalo čekati neki drugi zakon. Znači, ne ocjenjujete ni zakon, ali trebamo čekati prijedlog Vlade pa da onda vidimo što će to biti. onda ste krenuli u svojoj raspravi dosta žestoko pa kao primjer Istarska i Primorsko-goranska županija, pa tamo je to dosta decentralizirano zato što imaju, ne znam, 8 ili 7 lučkih uprava i onda na kraju završite da bi trebalo sve otoke do 4000 odmah proglasiti pomorskim dobrom i … Ovih dana slušamo da treba prodati otok, Goli otok, a ta Vlada isto ne zna da je to zabranjeno Zakonom o otocima. Znači, netko tko vodi DUDI, Državni ured koji upravlja državnom imovinom, ne zna da u Zakonu o državnim otocima piše da se otok prodati ne može. I uzalud sve nekakve aktivnosti, traženje ovih nekakvih investitora, nekakvih ideja, itd. Što je problem, zašto ste vi naveli Primorsko-goransku županiju, Istarsku? Zato što je tamo SDP, tamo IDS, tamo jest decentraliziran upravljanje na način da ima više lučkih uprava. Ali kada skupite što oni svi zajedno prikupe, oni vam imaju jednako, gotovo i jednako iznos kao i Zadarska županija koja ima samo jednu lučku upravu, da bi s time nešto gradila. Ne mogu oni sada imati deset puta više. Možda negdje malo više učinkovitije rade, možda imaju recimo kod nas taj nekakav zajednički fond iz kojeg se onda pomaže da se negdje nešto napravi pa svaka lučka uprava nešto izdvoji. nije ovaj zakon u suprotnosti s tim. Mi idemo i dalje ka decentralizaciji. Jasno smo rekli, ako postoji gospodarska opravdanost i moguće je osnovati lučku upravu, pa neka je ima i, ne znam, Trogir ili ne znam koje drugo mjesto, neki otok, Vis recimo. Nismo rekli da ne može, ali vaš zakon, ovo je napisano u 188 članaka, pogledao sam sve dnevne redove unazad, ni jedan nije… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, Goran Beus Richembergh. Dakle, ja sam bio jasan. Budući da vaš prijedlog ne donosi sva rješenja dobro obrazložena i analizirana poput ovoga da se kopnom u smislu pomorskog dobra smatraju otoci od 4000 kvadrata… Molim? … /Upadica se ne čuje./ Također i recimo fale neki instituti unutra za koje bih ja volio da su u tome zakonu. Da se mi ne bi svađali oko toga, ja bih volio zapravo da se pristupi izradi zajedničkog prijedloga. A drugo, čini mi se da ste pobrkali lončiće. Ne može država prodati Goli otok niti je oglasila prodaju Golog otoka. Pogledajte dobro što tamo piše. Dakle država je oglasila da za određeni broj državnih nekretnina poziva zainteresirane s idejama oko njihovoj mogućeg korištenja. Dakle, ne prodaje. Prodaja u nekim slučajevima kad se radi o zgradi, kad se o radi o nekakvome vojnom objektu, ali kod Golog otoka sigurno ne. Dakle, ne mora država nužno prodati da bi privela nešto to svoje državno svrsi drugoj nego što je to bilo do sada, što je bilo uglavnom zapušteno. Dakle, Goli otok se ne prodaje i ne može se prodati nego mu se traži nova namjena koja će imati glavu i rep, imati ekonomsku opravdanost, imati jedan novi sadržaj koji možda neće s jedne strane ubijati memoriju događanja na tom otoku, ali će svakako omogućiti da se tamo događa neki život, a ne ovo ruglo koje postoji sada.

u cilju poboljšanja teksta ovog zakona, da smo mogli i tu bih ocijenio da je i vaš klub podržao i pustio zakon u drugo čitanje pa čekajmo taj prijedlog Vlade i onda možda tada to raspravimo. Zašto smo spomenuli otočiće da ulaze u cijelosti u pomorsko dobro? Nije to napravljeno, što se kaže, od oka niti proizvoljno. Naime, Vlada je, odnosno ministarstvo tadašnje mora, turizma i prometa i infrastrukture donijelo je državni program raspolaganja malim nenastanjenim i povremeno nastanjenim otočićima. Tad smo 667 malih otoka analizirali po vlasništvu, po površini, po kulturi … i utvrdili smo da upravo otočići do 4000 metara, odnosno 0,4 hektara, gotovo niti jedan nema privatno vlasništvo, da su to u pravilu hridi, sprudi, grebeni, itd., itd. gdje je ionako pomorsko dobro, samo nije označeno u zemljišnim knjigama niti u katastru kao pomorsko dobro nego kao otočić na kojemu je nekakav pašnjak i upisana je opće narodna imovina. Dakle, mi ovim prijedlogom zakona tvrdimo da takvi mali otočići, da ne bi nekad nekome palo na pamet da takve otočiće proda, da ih automatski iz opće narodne imovine ubacimo u opće pomorsko dobro, opće dobro i više nikad ne mogu postati predmet kupoprodaje. A što se tiče granice pomorskog dobra, na repliku, Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Bačiću, više smo puta razgovarali, mislim da smo se jako dobro razumjeli. I vaš i moj interes nije da se oko zakonskog prijedloga koji će riješiti pitanja pomorskog dobra i morskih luka … političke bitke, nego da se taj zakon konačno donese. I vrlo dobro znadete pod kojim uvjetima se može donijeti zakon i u tome smislu mi ćemo podržati onaj zakon koji će biti u svom sadržaju cjelovitiji. Dakle ja vam mogu sada reći. Vaš zakon ovog časa vjerojatno neće proći, dakle ispast će iz procedure jer neće proći u drugo čitanje. Ali ako Vlada do konca ove godine ne dostavi zakonsku proceduru svoj prijedlog o kojemu ćemo razgovarati, onda budite sigurni da će HNS uputiti zakon u proceduru pa makar vrlo sličan vašemu jer nećemo dozvoliti da se završi ovaj mandat, a da se o tome kvalificirano ne raspravljala i to ne među nas 14 ovdje nego među puno više ljudi.

Spomenuli ste riječ cirkus, nered u prostoru i zakon koji je na snazi sa korekcijama iz 2003. Činjenica je eto i gospodin … svjedok da su se od tog vremena od 2003.do na ovamo mnoge stvari u prostoru promijenile, prvenstveno u razlozima nametanja prostornog planiranja svim jedinice lokalne samouprave koje to nisu bile napravile. Dakle taj nered je ograničen na onaj prostor koji se zbivao do tog vremena i prostorni planovi su definirali i namjene kompletnog dijela prostora. Drago mi je da ste rekli da podržavate ovu našu inicijativu kako bi se u što kraćem roku donio kvalitetan zakon. međutim danas smo bili svjedoci na odboru kada nam je pomoćnik ministra kojeg ovdje nema jer ih valjda ne interesira što ćemo mi ovdje reći, rekao da je ovaj naš prijedlog neprihvatljiv iz razloga što uvelike decentralizira ovlasti ministarstva i Vlade RH na upravljanje pomorskim dobrom. Mi koji živimo dolje na moru, koji se bavimo svakodnevno s tim problemima, a upravo moj primjer grada Bakra vam je najbolji svjedok što se događa u slučaju kada je centralno odlučivanje što će se događati na tom prostoru pa je devastirano i uništeno sve. Dakle ono što je onaj zakon iz 2008.koji je prezentirao gospodin Bačić, Udruga gradova organizirala stručne timove, dala primjedbe i prijedloge velikim dijelom sun ugrađeni u ovaj naš prijedlog zakona, ne svi. Ali ključ svega je da oni koji žive uz to more, od njega i za njega koji su ga sačuvali u tim našim zaljevima u oblicima kakvi jesu da ga možemo prezentirati i turistima, i strancima i državi ostvarivati nekakav prihod da ti gradovi, te općine upravljaju tim svojim prostorom i da im se omogući decentraliziran način tog upravljanja. Ja bih bio sretan kada bi se mogao složiti sa ovom vašom konstatacijom da su svi gradovi i općine stvarno sačuvali, nažalost nisu. Ima nažalost lokacija na kojima je vidljivo da ni oni koji su dolje živjeli dakle ne govorimo ni o vlastima ni o nekakvim firmama, nego baš ljudi koji su živjeli su se prema tom pojasu odnosili vrlo, vrlo bahato. Prostorno-planska dokumentacija morat će definitivno biti usklađena u mnogim svojim kriterijima onog časa kada se donese prostorni plan RH. Ja se nadam da ćemo vrlo skoro biti svjedoci toga, to je ja mislim revolucionarni korak naprijed koji će olakšati mnoge stvari jer će definirati što su opći interesi, što su regionalni, što su lokalni. S druge strane mislim da podcjenjujemo činjenicu da kada vam dođe predstavnik države bio oni pomoćnik ministra ili bilo koji državni službenik on po naravi on po naravi zastupa ideju širenja prostora moći same državne vlasti. Pa pogledajte kako vam se ponašaju službenici u tome istome ministarstvu. Pa tko je zapravo izmasakrirao prijedlog koji je stručna radna skupina dala ministarstvu nego službenici trećeg ešalona. I šta smo se mi doveli? Mi smo se doveli do toga da sada razgovaramo o nečijim interesima koji već godinama vladaju. To će se promijeniti. Možda gospodinu Butorcu nije još nitko rekao ali ići će se u decentralizaciju samo je pitanje kako. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Pa poštovani kolega evo ja sam mislio i s pažnjom sam vas slušao i htio sam potpisati od A do Ž da nije bilo prve i zadnje rečenice. A s prvom i zadnjom rečenicom ja ne znam da li ste svjesno ili nesvjesno poručili u zadnjoj rečenici kada ste rekli da treba malo pričekati da to još treba uskladiti da treba druge zakone uskladiti da čekamo prijedlog novog zakona za kojeg i vi tvrdite da ga niti ste ga vidjeli niti znate ispravak tih tekstova što vam ja vjerujem jer to nitko živ nije vidio jer jedno se prezentira u Rijeci drugo u Dubrovniku, treće u Zadru i to se u hodu mijenja, to ovi eksperti odozgor u hodu mijenjaju. Treći ešalon spominjat. Pa to bi vam trebao biti prvi ešalon kada je riječ o pomorskom dobru i morskim lukama. A treći ešalon oni koji ga predlažu, ne mislim na pomoćnika Butorca nego neke druge. Vi ne znam da li ste svjesni da ste poručili ljudima koji žive na pomorskom dobru, koji žive u morskim lukama znači u priobalnim gradovima, općinama, mjestima gdje je žila kucavica toga, gdje se odvija svakodnevni život da malo pričekaju. Kao da mi poručimo vama znate čekajte nemojte večeras večerati večerat ćete za Božić, nemojte jesti do Božića. Ili ona prva konstatacija da je model upravljanja pomorskim dobrom nije bio dobar, s čim se slažemo u svim županijama osim u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Ne mogu se s tim složiti s vašom konstatacijom jer smatram da se u Zadarskoj županiji upravljalo i upravlja odlično s obzirom na to koliko dopušta ovaj loš zakon odnosno ovo bezakonje. Pa ću vas podsjetiti da smo u proteklih 7, 8 godina

ja nisam rekao da su njihova iskustva najbolja nego da su oni decentralizirali svoj sustav što se pokazalo dobrim. Drugo, kada me vi s visine HDZ-ova zastupnika na taj način pokušavate diskvalificirati i govoriti da ja ljudima poručujem da ručaju ili večeraju za Božić, dragi moj gospodine Jerolimov vi ste njima 2008. poručili da večeraju za Božić pitaj Boga koje godine jer 2008. godine do 2011. kada ste imali škare i platno vi niste uspjeli riješiti taj problem i sada mudrujete oko toga da moja prva rečenica i zadnja rečenica su jedine sporne. Vaše su bile četiri godine sporne u kojima niste uspjeli napraviti elementarne stvari, tukli ste se sa različitim interesima niste ih uspjeli slomiti, priznajte to i sve je u redu. Pa da ste vi to tada riješili danas o ovome ne bi pričali. Dakle pozivam vas da zajedno odradimo tu stvar, nismo mogli, očito i ova Vlada ima problema ali ako je došlo vrijeme da se slome ti otpori, da se konačno riješi i napravi dobro rješenje pa nemojte da se sada svađamo oko toga, pa znamo i jedni i drugi u čemu je problem. U ime kluba HDZ-a kolega ante Jerolimov. za južni dio Hrvatske ponovile te četiri godine gdje smo mi lutali pa smo obnovili sve rive od Austro-ugarske one nisu bile obnovljene, od Austro-ugarske Franjo Josip car, Franjo Josip ih je zadnji obnovio. Ali nije sada to predmet toga. I slažem se da treba postići jedan konsenzus da nađemo jer jer ljudi ne vodi to ničemu. Evo, pred nama je Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, troje naših zastupnika i zastupnica Hrvatske demokratske zajednice i moram reći da smo evo često puta ovdje bili svjedoci u ovom Visokom domu kako je HDZ prozivan od vladajućih kao nekonstruktivna oporba koja samo kritizira a ne nudi rješenja. Pa je evo upravo ovaj prijedlog zakona od kolega primjer i potvrda da nije tako to nego da kako to žele neki pojedinci prikazati. Kao prvo a mislim da i iz današnje diskusije da ćemo se svi složiti da je postojeći zakon zastario, da je istrošen, da je u mnogo čemu neprimjenjiv i da više izaziva nedoumica i problema na terenu i praksi nego što rješava pitanje pomorskog dobra i morskih luka. Stoga je bila naša nužnost a i dužnost ponuditi upravo jedan ovakav prijedlog zakona. Nažalost već i u startu našli smo na tipično nerazumijevanje Vlade koja je dala negativno mišljenje bez opravdanog zakona. A i ovdje u Saboru trebalo je proći skoro pet mjeseci da točka dođe na dnevni red. No kako bilo da bilo s obzirom na činjenicu da je ovo prvo čitanje neki nam prognoziraju valjda i zadnje nadam se i pozivam sve da budu konstruktivni, da damo svoje prijedloge kako bismo zajedno iskristalizirali što je bolje mogući zakon. Jer pomorsko dobro predstavlja jedan od najvažnijih gospodarskih resursa države a za priobalna mjesta, općine gradove, posebno one na otocima ona je žila kucavica. Život se praktički odvija na pomorskom dobru i u morskim lukama. Nefunkcioniranje postojećeg zakonskog rješenja ne koči samo gospodarstvo već i svakodnevni život i zato bi s usudili reći da je za sve priobalne gradove i općine ovo jedan od najvažnijih zakona. Kolega Bačić kao predlagatelj, jedan od predlagatelja govorio je i elaborirao je cijeli zakon, mi ćemo u ime kluba samo istači one važnije odredbe. I ono do čega nam je stalo i što jasno treba naglasiti da ovaj zakon jasno definira da je pomorsko dobro, opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku te da se na njemu ne može stjecati pravo vlasništva po bilo kojoj osnovi. Ovim zakonom propisuje se i širina kopnenog prostora koji se smatra pomorskim dobrom i zato je dobro rješenje ovog zakona da sve što nije u građevinskim, turističkim i sličnim zonama da se mjeri automatizmom od minimalno 6 metara nadalje odnosno od crte srednjih, viših, visokih voda. U ostalim slučajevima koja je gospodarski aktivna treba odrediti granicu pomorskog dobra. Gospodin Bačić je podsjetio da je imalo 5835km dužine pomorskog dobra a da je do sada izmjereno samo 1050 odnosno 18%. Kako bi ubrzali taj postupak, jer ako bi ovim tempom nastavili prošlo bi cijelo, trajalo bi nekoliko desetljeća, ovim zakonom mijenja se i način određivanja granice pomorskog dobra tako da granice pomorskog dobra utvrđuje županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra koje bi imalo 7 članova. Jer sadašnji postojeći zakon nepotrebno gubi vrijeme i dupla posao jer nakon rada i prijedloga tog županijskog povjerenstva potrebno je dobiti suglasnosti određenih ministarstva što smatramo nepotrebno jer su prijedlog granica pomorskog dobra predložile, izradile najstručnije osobe, geodeti, lučka kapetanija, predstavnici katastra, predstavnici suda, predstavnici državne uprave, ureda za pomorstvo u županiji te predstavnici jedinica lokalnih samouprava. I ne vidimo potrebnu da bi onda netko iz prvog ešalona to trebao blagosloviti. Nadalje, ovaj zakon propisuje i da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade donosi strateški plan upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom za 10-to godišnje razdoblje kao i strateški plan upravljanja i razvoja morskih luka za 10-to godišnje razdoblje. Predlaže se i osnivanje savjeta za pomorsko dobro i morske luke kao međuresorno stručno savjetodavno tijelo. Ono što je po nama bitna značajka ovog zakona je što doprinosi decentralizaciji gospodarskog upravljanja pomorskim dobrom. Znači uz proširenje ovlasti predlaže se i preraspodjela sredstava od izdanih koncesija pa bi kako ste čuli od gospodina Bačića išlo bi županijama 40%, gradovima 35% i državi 25% No osim postupka i dodjele koncesije i prava i obveza koncesionara, detaljno se uređuje i institut založnog prava što je itekako bitno za investitore koji investiraju putem poslovne banke. Ovaj zakon u poglavlju o koncesijama posebnu pažnju posvetio je rokovima za gospodarsko korištenje pomorskog dobra kad se zalaže za smanjenje godina trajanja koncesije i to za one godine koje daje Hrvatski sabor na 75 godina, Vlada na 50 godina, a predlaže se i povećanje na one koncesije koje daje županija na 30 godina. Zašto je to tako ne treba elaborirati jer ove veće investicije vjerojatno se vraćaju za 25, 30 godina i smatramo da je dovoljno 75 godina da da se one povrate i da investitor zaradi, a upravo se događa obrnuto na lokalnom području, odnosno na onim koncesijama koje daje županija gdje je povrat negdje od 10 do 15 godina za izgradnju nekakvih marinica, a koncesija ukupno traje 20 godina s čime se destimulira investitor da uopće ulaže u takve građevine. Ovim zakonom riješilo bi se i pitanje i definiranje morskih plaža i sidrišta. I evo jedna moja osobna sugestija, da se uredi odnosno propiše i mogućnost i način dohrane postojećih plaža koje su oštećene djelovanjem prirodnih i morskih procesa. To sad jednostavno u praksi ne funkcionira i na primjeru jedne male pješčane plaže koju će ovu zimu more isprat pijesak, postojeći pijesak, prirodni pijesak, ne može se nadohranit plaža jer nitko u ovoj zemlji, niti jedna institucija ne želi izdat nikakvu suglasnost ni potvrdu da sa istim takvim pijeskom nadohraniš tu plažu. U kontekstu decentralizacije ne želim zaboraviti … ovim zakonom utvrđuje nadležnost županijskih skupština da na svojim područjima određuju broj lučkih uprava, kao i lučka područja pojedine lučke uprave. Od naših 7 obalnih županija svaka ima svoje specifičnosti, svoje potrebe i logično je da županije same najbolje znaju koliko im je lučkih uprava potrebno. Slažem se s današnjom ovdje diskusijom da do drugog čitanja, ako do njega dođe, se razmisli da županijskim lučkim upravama omogući da za simboličnu cijenu mogu dati na upravljanje komunalne vezi u pojedinim lukama otvorenim za javni promet, komunalnim društvima, društvima, društvima jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi i to ne iz razloga da bi nekome donijelo ili odnijelo neka značajnija financijska sredstva, već u prvom redu da se uvede reda. Jer ima slučajeva da domicilno stanovništvo često ostane bez veza u vlastitoj lučici radi nereda koji vlada na terenu i bezakonja koje vlada u tim lučicama. A kad tome dodamo da je zakon predvidio da poslove nadzora na izvršavanje dozvola i nadzora nad općom uporabom pomorskog dobra mogu provoditi jedinice lokalne samouprave putem svojih komunalnih redara efekat bi time bio još bolji, a ta metoda pokazala se uspješnom i u slučaju Zakona o građevinskoj inspekciji. Da zaključim, pomorsko dobro i upravljanje lukama, sidrištima i privezištima od iznimne je gospodarske važnosti koji pravilnom zakonskom regulativom može ostvariti svoj potencijal za svekoliki razvoj Republike Hrvatske. Mi postojećim zakonom ne samo da ga ne koristimo nego gubimo stotine milijuna kuna godišnje zbog neusklađenosti sa stvarnim životom i potrebama, a ujedno izostaju nam prijeko potrebne investicije zbog kratkih rokova županijskih koncesija, nesređenog pomorskog dobra i općeg nesklada i primjene zakona s današnjim stanjem i potrebom. Još jednom apeliram na sve one saborske zastupnike i pozivam ih da se uključe, iznesu svoje primjedbe i kritike i prijedloge, a da na ovim temeljima učinimo zakonom koji je na usluzi ljudima jer njima nije bitno, kao što je bitno našoj Vladi ili pojedinim saborskim zastupnicima, tko je predložio ili donio zakon nego im je bitno kakav je i jel služi svrsi. Hvala. Peđa (SDP)** Zahvaljujem uvažena gospođo potpredsjednice. Kolega, ja se na vašem mjestu sigurno ne bih hvalio onime što ste u 8 godina koje ste bili na vlasti činili u rekonstrukciji pomorskog dobra, ulaganju na pomorskom dobru, a pogotovo ne s onime što ste činili gradeći luke, renovirajući luke jer ćemo se s time dugi niz godina nositi, kao što možemo danas vidjeti na primjeru u Gaženici. Ali nije to razlog zašto sam se javio. Kad slušam ove vaše samohvale mogu reći da doista se netko potrudio pišući ovaj zakon, ali to sigurno nije bio netko iz kluba HDZ-a, to su bili stručnjaci iz ministarstva koji su to napisali za vrijeme vašeg mandata i vi ste to izvadili iz ladice i ponijeli sa sobom. Pa vas ja pitam, kolega Boriću vi ste bili državni tajnik u resornom ministarstvu, zašto to niste napravili u onim godinama kada ste imali u nekim trenucima i apsolutnu većinu u ovom domu. Ali dobro, nebitno. Ono što je bitno je da ovaj zakon nema odgovor na ključni problem sa pomorskim dobrom u Republici Hrvatskoj, a taj ključni problem se odnosi na razdoblje pretvorbe i privatizacije, odnosi se na postupanje sa nekretninama koje su unošene u društveni kapital i kasnije u temeljni kapital trgovačkih društava koje su bile upisane na pomorskom dobru, za koje su trgovačka društva izdavala dionice odnosno poslovne udjele, platila ih, ljudi su te dionice poslovne udjele kupili i vi u vašem zakonu nemate jedne riječi o društvenom vlasništvu, vi nemate jedne riječi o pretvorbi.

a meni je jako drago da ste konačno priznali da su u ministarstvu radili pomoćnici, državni tajnici i ministri stručnjaci što sad ne bih za vaše mogao baš za sve, za poneke možda i bi reći. Slušajte, onda smo gradili i radili, spremao se zakon od 2008., prezentiran je 2009. Napravljena je sveobuhvatna javna rasprava. Konzultirani su i općine i gradovi i to je bio posao od tri godine. 2011. došli ste vi na vlast u ministarstvo i umjesto da ste nastavili taj posao, da ste eventualno doradili ako ste imali nekakvih primjedbi na taj zakon vi tri godine ga niste donijeli. I sad vi nama predbacujete zašto mi pišemo umjesto vas zakone. Nećemo vam pitati niti ministra, niti bilo koga nikakvu naknadu, jer nam to ne treba. Mi radimo da našim ljudima u priobalju i na otocima bude bolje, a a ponosni smo na sve ono što se napravilo u lučkoj, komunalnoj, društvenoj i bilo kojoj infrastrukturi u proteklih godina. Jer 60 godina vaše vlasti nije se napravilo ništa, bar u Zadru. Tomislav Klarić, replika. Nacrt prijedloga zakona, jedan od onih koji se šeću tu između naših jedinica lokalne samouprave premda ni jedan nije dorečen niti je rečeno da je to taj koji navodno Vlada ima. Ja ne znam da li ima ili nema više govori da obvezuje jedinice samouprave kako na redovno, tako na izvanredno održavanje pomorskog dobra. Redovnim održavanjem smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, a onda dolazimo na ono ključno pitanje o čemu čitavo vrijeme govorimo o toj nesretnoj centralizaciji, odnosno decentralizaciji. Neprihvatljivo je bilo kakvo rješenje kojim se jedinicama lokalne samouprave propisuju obveze, a mi svi smo svjesni tih obveza, vi naročito i ja koji smo velike iznose proračunskih sredstava praktički nenamjenski trošili na pomorsko dobro zato jer rješenjem zakona koji su bili do sad na snazi a i u ovom dijelu županijskih lučkih uprava netko je tu spomenuo Primorsko-goransku županiju koja to nisu mogla odraditi, pa ste vi odradili tamo Zadarskoj županiji na stotine metara, da ne govorim kilometara obale. Kod mene 980 m obale od čega je grad iz svojih sredstava, a nema nadležnosti upravljanja tim pomorskim dobrom uložio preko 10 milijuna kuna za razliku od županije i županijske Lučke uprave koja je u tome sudjelovala sa malim postotkom. I upravo je to problem o čemu govorimo i s čim sam siguran sam složit će se i gospodi Rilje a koji je živio i radio upravo na tom dijelu i na taj način funkcionirao. Ne znam zašto se ova Vlada boji jedinica lokalnih samouprava, a očito ih se boji kad nameće ovakva rješenja. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Ante Jerolimov. Ma dobro, ova tema je skrenula malo u politizaciju, a baš na ovoj temi ne bi trebalo biti politizacije i svi zajednički i oni koji imaju veze s morem i priobaljem i oni koji nemaju veze bi trebali biti jedinstveni, napraviti jedan dobar zakon koji će biti na usluzi, na pomoć ljudima, koji dolje žive u prvom redu, a onda i svim drugim investitorima. Na žalost, sve ove godine nitko neće brinuti za tvoj kraj kolega Klariću ako ne brineš sam. Neće nitko u ministarstvu, ni u državi. I postoji i u mojoj općini niz mjesta za koje vjerojatno nikad nitko u Hrvatskoj nije čuo, a kamoli da je kročio nogom i da sve pada na jedinice lokalne samouprave, na njihovo snalaženje kako će ishoditi lokacijske, građevinske, UPU-e, DPU-e, studije utjecaja na okoliš, laborate, ovo, ono da bi onda nekoga molio na koljenima da se taj komad rive ili šetnice ili plaže u njegovom mjestu ili mjestu koje pripada njegovoj općini riješi i sredi. Taj famozni zakon 310. koji kaže Pomorskog zakona, koji kaže da je dužnost jedinice lokalne samouprave redovito Danas da nekoga pitate što je redovito održavanje, što je to sanacija, što je to rekonstrukcija kad je u pitanju pomorsko dobro. Od 100 stručnjaka dobit ćete 100 različitih tumačenja a nitko vam živ neće potpisati da za to ne treba sve sve ovo što sam nabrojao od UPU-a, elaborata, studije, pa makar radio i potporni zid ili neku rivicu što se upravo ovim zakonom i tendencija je da se takve stvari rješavaju promptno jer za to nema vremena. A s obzirom, nisam spominjao bez veze Austro-ugarsku.

Hvala lijepo. Kolega Jerolimov, mi smo htjeli ovdje sa ovim prijedlogom zakona postignuti nekakvo suglasje. Međutim, ova teza nećemo zato jer ste to vi predložili ili su to napisali neki stručnjaci ili niste vi to tada donijeli, a mogli ste zapravo vodi ka opravdanju Vlade da ona ovo ne želi, jer se čeka eto njezin prijedlog, pa ne treba se oko toga previše ni ljutiti jer ti ljudi prekratko ili preblizu gledaju da ne vide dovoljno daleko. A tri godine smo čekali i samo smo reagirali kad vidimo da netko daje lažna obećanja, do Božića ovog, do Božića onoga. Valjda ćemo možda ove godine dobiti evo božićni Zakon o pomorskom dobru u režiji ove Vlade. A ovo je zaista 188. članaka. Ja sam pogledao dnevne redove u dva zadnja saziva. Bilo je prijedloga razno raznih iz oporbe koje je vodio sadašnji premijer, ali tamo je bilo svega. Sjetite se i Zakona o porezu na dodanu vrijednost. planirali smanjenje, a kad su došli onda su odmah digli 2% gore itd. Bilo je onako političkih zakona da se ostavi dojam. Ovo nije politički zakon, ovo je stručan zakon koji u 188. članaka jasno nudi prvu i možda jedinu istinsku reformu, početak za neku sljedeću Vladu pa neka se nastavi. On ubrzava postupak jer htjeli mi priznati ili ne danas u ministarstvu imate tri djelatnika u odjelu koji se brine o granicama pomorskog dobra pa odite u njihovu kancelariju pa ćete vidjeti koliki je broj predmeta kod njih. Stane na zadnjoj razini. Svi dolje odrade, stane tamo. Iako država od toga samo ima gubitke. Vlada sa sebe s ovim prijedlogom miče jedan veliki posao i ostavlja ga nekim drugima, županiji da određuje. Što bi trebala ona drugo raditi? Ostaje joj strategija, a strategiju donosi Sabor. Nijedna razina znači u zakonu od lokalne samouprave do Hrvatskog sabora nije izbjegnuta. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Ante Jerolimov, odgovor na repliku. Pa kolega Boriću u pravu ste sve što ste rekli i na neki način s obzirom da je 20,10, je 20,10, da nas je malo u Saboru ali vjerojatno netko u Hrvatskoj ovo gleda, poglavito naši ljudi dolje, i drago mi je da je sve ovo rečeno ovdje upravo radi te hrvatske javnosti i naših ljudi koji su čuli što je bitno. Nije bitno što je predloženo, da li je to dobro za njih nego je bitno tko je predložio pa čak i unutar vladajuće koalicije nije bitno ako ne dođu, ne da će podržati ono što je dobro nego mi ćemo izaći sa svojim zakonom. Znači, mislim da ne radimo dobro, da ne radimo cjelokupno u dobrom smjeru. Jer briga čovjeka tko je predložio, tko je izglasao, koja Vlada je to donijela, čovjek želi da žive i da mu se olakša jer ovaj zakon ovisi o velikom broju ljudi koji su osuđeni na život u priobalju i na otocima. I slažem se da ovo nije nikakav politički zakon nego bi trebao biti stručni zakon. I upravo je on pisan na temeljima iskustva iskustva u Ministarstvu prometa, veza i infrastrukture gospodina Bačića i državnog tajnika gospodina Borića, naših kolega danas ovdje. I taj zakon je trebalo samo doraditi, postići jedan konsenzus opći politički jer to nije političko pitanje nego pitanje stručno iz života na samoj obali i na otocima i donijeti ga. A o uvjeravanju od 2012. da će bit donesen, da će biti donesen do kraja 2013., sad čujemo da će biti do kraja 2014. možemo samo mi dolje u Dalmaciji Boga moliti da će stvarno oni donijeti zakon, ali zakon kako Bog zapovijeda i da to ne bude opet neki nakaradni zakon kao što je i dosad to bilo. Poštovana potpredsjednice Sabora, uvaženi kolega Jerolimov ma evo vi ste nešto rekli s čim bi se ja sasvim mogao složiti, zapravo se s tim i slažem. Rekli ste ovdje za govornicom da postoje specifičnosti i težnje pojedinih područja. S tim se apsolutno slažem. Time se vraćamo na ono što bi zapravo, evo kolega Borić je maloprije spomenuo, trebala biti nekakva reforma. Ajmo ća onda decentralizirati priču do kraja, jedino to. Jer gledajte, poluproizvodi zapravo ne bi trebali postojati. Zašto? Da se stane na pola. U konačnici decentralizirati sredstva i upravljanje ali i odgovornost. A da nadležnosti u svakom slučaju ima država u smislu propisivanja uvjeta i načina na koji mogu određena područja biti lučka područja i područja koja mogu upravljati pomorskim dobrom. Što bi to radila županijska skupština, a ne općinsko ili gradsko vijeće koje za to ima potencijala? Ja neću odlučiti koje su to, netko će odlučiti jel'. U svakom slučaju će to u konačnici vjerojatno doći i pred Sabor, ali neki stručnjaci će to izračunati i odlučiti. Gledajte, nasipi, plaže, sidrišta, privezišta, komunalni vezovi, ništa to novo nije niti izmišljeno. Mnogi su dosad veliki dio kolača dobivali, a zapravo je sve radila jedinica lokalne samouprave. Mi ne možemo preko noći imati ni inspektore ni bilo koga drugog, a zapravo bi sve državne institucije i katastri i zemljišnici i državni inspektorati morali spriječiti upravo, maločas je netko spomenuo one divlje marine, lučice koje su nelojalna konkurencija. Ali mi to svi znamo. ne bih ja na to trošio priču, vrijeme. Ja bih zapravo htio inicijativu na tome da se onda uistinu da onome tko treba upravljati, tko osjeća upravo problem na svojim leđima i gdje će se on najbolje valorizirati i pokušati ispraviti

U velikom dijelu ste u pravu i u velikom dijelu se slažem i svak tko osjeća more, svak tko osjeća priobalje, svak tko osjeća otoke razmišlja, ako razmišlja pošteno, iskreno, nestranački, nadstranački jer je ovo stručno pitanje, a ne političko pitanje, razmišlja ovako kao što razmišljate vi. Možemo se razlikovati u nekakvim nijansama, u nekakvim sitnim pogledima i decentralizacija je majka svih majki. Bez decentralizacije nemamo što razgovarati. Međutim, znamo već unaprijed svi, a to znate i vi vjerojatno bar ste čuli da ovaj novi prijedlog koji se mijenja ovako u hodu ide ka većoj centralizaciji, a ne decentralizaciji. I evo, ja vas pozivam, meni je drago i mi smo rekli da i naša težnja da se čak u okviru ovog zakona u drugom čitanju ukoliko bi on išao županijskim lučkim upravama omogući da za simboličnu cijenu na upravljanje dadu komunalni vez u pojedinim lukama otvorenim za javni promet komunalnim društvima jedinica lokalnih samouprava. Ima li veće decentralizacije? Ima li većeg nadzora nego da onaj u općini zna što mu je u njegovoj lučici? Da komunalni redar može provjeriti ugovor da li on ima, da se ne parkiraju tamo Slovenci, Nijemci, Austrijanci ili ne znam tko a da domicilni stanovnik da domicilni stanovnik nema vez. I zato idemo se organizirati, ima nas dovoljno u Saboru. Progurajmo ovo u drugo čitanje, postići ćemo konsenzus. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Tomislav Klarić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Poštovana potpredsjednice, kolege zastupnici. Eto, 8 i 13, mi ovdje, nas koliko nas ima ovdje u Saboru i oni koji raspravljaju najviše o ovom prijedlogu zakona, upravo su ti koji živimo uz more i operativno se bavimo tim problemima. Dakle, netko je tu spomenuo, čini mi se gospodin Grbin, vezano da su to radile nekakve stručne službe u ministarstvo, pa je to netko izvukao iz ladice. 2008. čini mi se da je Branko tada bio državni tajnik je krenula izrada prijedloga novog zakona. 2009. svi mi koji smo duboko zainteresirani za tu problematiku bili smo na Plitvicama na prezentaciji, nakon toga je provedena široka i velika stručna rasprava. Moj grad kao i većina gradova i općina nalazi se u Udruzi gradova RH, čak smo angažirali ekspertnu skupštinu, skupinu koja je sakupila eminentne stručnjake i na taj prijedlog zakona dali svoje sugestije, svoje primjedbe, svoja mišljenja. Veliki dio tih primjedbi i tih mišljenja je ugrađen u ovaj prijedlog zakona. Odnosi se na onaj dio koji upravo govori o legalizaciji nečega što je bilo građeno do '68., kad postoji zadnji onaj snimak, snimak, govori se o onome što se može legalizirati, a građeno je bilo na pomorskom dobru sa projektnom dokumentacijom, … građevinskim dozvolama. Ovdje se ne govori o legalizaciji nečega što je napravljeno na divlje. To su primjedbe bile upravo nas udruga i grada. Ja ne vidim razloga zbog čega općine i gradovi ne bi mogli upravljati, pa čak ni ovaj prijedlog naš zakona koji ovdje pokušava naći nekakav kompromis pa to spušta na razinu velikih gradova, zašto to ne bi mogli mali gradovi i općine. Činjenica je da u ovoj državi, u ovome trenutku investicije koje se nalaze, koje su u fazi realizacije ili se realiziraju provode gradovi i općine, bez obzira na veličinu. Ne provodi ih država. Država, odnosno ministarstvo sada kako ovi to rade daju valjda po tom stranačkom ključu, netko više, netko manje, ali činjenica je bez obzira na stranačku pripadnost da ti gradovi i općine pripremaju projektnu dokumentaciju, ishoduju građevinske dozvole, lokacijske dozvole pa čak i financiraju i prikupljaju dokumentaciju za europska sredstva, daleko više nego ministarstva i država. I to je ključ rješenja ovog problema. Činjenica je da je zakon iz 2003. zastario. Činjenica je da ga treba mijenjati. I ovo što je HDZ pokrenuo na ovaj način upravo je taj motor koji to treba pokrenuti da ova Vlada, svi mi zajedno konačno krenemo i donesemo taj zakona, ali ne na ovaj način da se po političkom ključu zato što je netko tu u koaliciji ima većinu u Saboru, izglasa pa za takav zakon digne ruku i gospodin Rilje jer mu je tako rekla stranka nego upravo ovako kako ste i raspravljali ovdje i kako ste raspravljali na odboru jer vrlo dobro znate problematiku i kako se na terenu radi. Činjenica je da je do 2003., kad smo izašli iz Jugoslavije, za vrijeme rata, da je bilo stihija u prostoru. Činjenica je da je od 2003., 2004., 5., 6. nametnuto bilo jedinicama lokalne samouprave koje nisu bile izradile prostorne planove, određeni im rokovi da odrade te svoje prostorne planove i da u njima definiraju … koji će biti. I to traje, sad je taj dio posla odrađen i ne može se više dogoditi nikakvo, u onom smislu bezakonje na terenu, a da se to ne vidi iz, ne iz aviona, nego odmah dolje sa prvog dijela rive. Volim kad govorim dati nekakve primjere. Netko je tu spomenuo, čini mi se kolega Beus, kao … primjer Primorsko-goranske županije. Evo, tu je primjer jedan centralizacije i politizacije i decentralizacije. Primorsko-goranska županija imenuje ravnatelja nekakve županijske lučke uprave i imenuje upravni odbor te županijske lučke uprave, isključivo po nekakvom političkom stranačkom ključu, uopće … jedinice lokalne samouprave … nije u koaliciji u toj županijskoj skupštini i to nije dobro. Činjenica je da grad koji donese prostorni plan kojeg prihvati i ministarstvo, kojeg prihvati županija, koji je na snazi kad krene zahtjev za promjenu granice pomorskog dobra, da županija tako nešto neće da prihvati i… Prekinuli ste me? Županija neće da prihvati niti da taj prijedlog onako kako je već dala svoju suglasnost … nisu pratili, krene u promjenu granica pomorskog dobra. sad se vraćamo na komunalne lučice, luke kojih ovdje nema u ovom zakonu u tom obliku kakve bih ja osobno želio i kakav je prijedlog Udruge gradova. Dakle, ne vidim razloga zbog čega bi županija za prostor koji je prostornim planom unutar akvatorija i područja naselja, odnosno lokalne samouprave grada namijenjen za nekakvu sportsku lučicu, komunalnu lučicu i za, kao kao linijski prijevoz, zbog čega time ne bi moglo upravljati grad, općina, da li putem kako je gospodin Jerolimov rekao, putem svog komunalnog poduzeća, putem svog nego se raspisuju natječaji. I onda se na natječaj javi nekakvo, ako je sportska lučica, nekakvo sportsko ribolovno društvo koje se može registrirati tko zna gdje, a ne … Prvenstvena briga svega toga i zato sam maloprije rekao, ne bi naši ti gradovi u starim dijelovima naselja izgledali tako kako sada izgledaju da to … stanovništvo nije klesalo onaj kamen, obnavljalo onu rivu, čitavo vrijeme brinulo se o tome jer ti ljudi tamo žive od mora, za more i uz more i nama koji dolje živimo nitko ne može reći da nećemo bolje voditi brigu o tome i da ćemo devastirati prostor nego što se to može dogoditi u ovakvom slučaju. Imamo Zakon o strateškim investicijama koji smo donijeli. Kada smo govorili da nije dobar da će pretrpiti promjene odbili su na isti način kako odbijaju sada i ovaj zakon. sada idu i taj zakon mijenjati, upravo iz razloga jer je država sebi odnosno ministarstvo i nekakav ministar tu stavio u glavu da će on dovesti nekakvu stratešku investiciju, da će on pregovarati sa nekakvim investitorom i staviti ga negdje u nekakvu šumu, a to mu taj zakon omogućava. Na isti način pokušavaju, a to nam je danas zorno pomoćnik ministra rekao da ne prihvaća ovaj naš prijedlog jer žele što više centralizirati upravljanje pomorskim dobrom. To nije dobro, to mi svi koji smo na obali, uz more, koji radimo te poslove znamo da to nije dobro. Tim prostorom mora upravljati lokalna samouprave, u onom dijelu koje se odnosi na područje naselja, na te naše komunalne lučnice, stare dijelove grada. I mora se točno razgraničiti nadležnost županijskih lučkih uprava, državnih lučkih uprava i djelovanje na tom prostoru, a prostornim planovima već je to davno definirano jel smo ih svi donijeli. I županija je donijela svoj prostorni plan, mi smo donijeli prostorne planove općine i gradovi, a državni prostorni plan može biti samo u onom dijelu koji se odnosi upravo na ove kapitalne investicije koje su od energetskog, prometnog ili ne znam kakvog značaja. Pogledajte si na web stranici imate ove naše prijedloge, zaključke od Udruge gradova. Ključno je riješiti imovinskopravna pitanja na prostoru. Pokušalo se ovim prijedlogom zakona dati model na koji način. Treba reći da Sabor mora donijeti strategiju razvoja. Mi o tome nismo raspravljali, a sada raspravljamo o nekakvom zakonu koji je već pretrpio nekakvih desetak oblika o kojoj raspravljaju svi i svatko gdje se nekakvi veliki gradovi, županije, država, centralizacija sve se spominje, a nitko nije vidio taj papir. Ja ga osobno nisam vidio njihov konačan prijedlog, a ovaj naš prijedlog je vidljiv on je konačan kao što je vidljiv bio i onaj iz 20008., 2009.ovaj o kojem smo raspravljali 2010.kada nažalost nije dalje završeno promjenom vlasti ali su već prošle tri godine. Veliki gradovi u dijelu gospodarskog korištenja upravljanja izjednačeni su sa županijom,međutim neprihvatljivo je da sustav lučkih, lokalnih, komunalnih luka, luka posebne namjene, sportske luke i turistička privezišta nisu prenesene na upravljanje gradovima i općinama. To govorimo čitavo vrijeme, to se moglo iščitati i iz diskusije i gospodina Jerolimova rasprave, BEus Richembergh se također dohvatio tog pitanja, o njemu je govorio Bačić, Borić, svi mi gospodin Rilje koji to znamo jer to radimo i sa time živimo. Čitav niz prijedloga je smjernica koje su do sada odrađene, iskustava o kojima znamo na koji način funkcioniraju i činjenica da se jedino na mikrolokacijama putem putem i u suradnji jedinice lokalne samouprave, županija, a onda i kako je Ante rekao prvog ešalona može ovo pokrenuti u pravom smjeru i ostvarivati prihod i bolji život naših ljudi. Gospođo potpredsjednice. Kolega Klarić, načelno vi ste u jednom trenutku spomenuli tko kako glasa. Gledajte svi glasamo kako glasamo, vi imate naputke, ovi imaju naputke, svi imamo nekakve naputke. Ali mi sada imamo pred sobom zahtjeve jedinice lokalne samouprave i potrebu za decentralizaciju. I činjenica jest da bi prvo trebala doći strategija, a onda iza toga jedan zakon koji ja tvrdim i ja osobno mislim i ja sam takvog uvjerenja, mora biti do te mjere decentraliziran da općinsko ili gradsko vijeće može upravljati bez posredstva ikoga. Drugim riječima ja samo kažem ovo, županijska lučka uprava postojala ona ili ne mora biti izraz težnje ili mogućnosti ali tamo gdje postoji volja i mogućnost jedinice lokalne samouprave to zakonski mora biti odobreno, omogućeno i sredstva se moraju decentralizirati skupa sa upravljačkim pravima. I po meni se to čini jedino korektno i iskreno. ona riva znate dovesti u neku funkciju ili sve ostalo što je u gospodarskoj funkciji, radilo se o sportskoj lučici o nekom nasipu ili ne, ne smije se čekati da neki nasip ako je dobio dokumentaciju i građevinsku dozvolu da se čeka katastar ili zemljjišnik 100 godina da bi došao u funkciju. Isto tako evo malo prije je govorio kolega Jerolimov, gledajte negdje su išla sredstva ovako negdje onako. Možda je u Zadar išlo, ja njima čestitam na onome što su napravili, ali gledajte ja bih htio da ide i na drugu strane znate. Ne samo u Trogir, ne samo u Bakar, ne samo u Vodice ali da ide onoliko koliko se može jel tu ako ćemo se držati poštenja isto treba biti ravnomjeran razvoj. Dakle odbacujući sve one politizacije koje su bile kakve, kome,tko naredio činjenica je da je i ovo jedan prijedlog koji ima svoju povijest koju smo danas čuli isto tako na odboru i koji je bio kada je bio pa je došao sada zato što sada odgovara, ali pustimo to idemo se držati interesa građana. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Nas dvoje se slažemo da se slažemo. Kada govorim o decentralizaciji i o ovom zakonu i općenito o decentralizaciji ne mislim samo na ova pitanja, govorim o svemu. Mogli ste ovih dana čuti, ne znam ministar Jovanović dok je bio ministar uveo je predškolski odgoj i stavio u nadležnost jedinice lokalne samouprave da to moraju organizirati. To moraju organizirati i to moraju platiti, država će dati 20 kuna po djetetu mjesečno. A ostalo na čiji teret? Jedinicama lokalne samouprave. To je samo jedan primjer. Mogli ste čuti ovog drugog ministra novog koji je došao vezano za ovaj prijevoz odnosno pomoćnike u nastavi, a pokušat će to riješiti u suradnji sa jedinice lokalne samouprave. Na koji način? Da jedinice lokalne samouprave iz proračuna kojeg mu stalno čupaju njihove promašaje isfinanciraju i da zaustavlja svoje investicije. To je ono što se događa, to je problem ove države. I to je ta centralizacija o kojoj govorim. to je tako i po pitanju pomorskog dobra, to je po pitanju socijale jer su opet na našoj grbači, to je po pitanju i onog Zakona o brdsko-planinskom području koje je ukinulo zato šta je gospodin Grčić izračunao da je statistički razvijena jer su …/Govornik se ne razumije./… od nekakve Crikvenice jer imaju 700 stanovnika pa proračun proračun kada podijele po glavi stanovnika mu izađe puno pa su im skinuli trećinu proračuna a nametnuli sve ove obveze. O tome govorimo. Govorimo o tome da moraju krenuti više, okrenuti tu ploču i početi gledati na jedinice lokalne samouprave bez obzira na koju veličinu, bez obzira jesu li u Gorskom Kotaru, u Slavoniji, u Istri ili u nekakvom razvijenom Zagrebu na motor svog razvoja replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Klarić, ja ću se osvrnuti na jedan dio vaše rasprave, onaj dio gdje ste rekli da nema nove birokracije i zaista ako je nešto vrijednost a velika je mana ovom zakonu koji je u javnoj raspravi bio od aktualne Vlade to je ta agencija. Ne treba nam nova birokracija. Ne treba nam. Pa da bi se …/Govornik se ne razumije./… financiralo nekakvim sredstvima koji bi se ubirali sa tog tog pomorskog dobra. I cijelo vrijeme mi evo sada demokratski pokušavamo uvjeriti većinu da bi bilo dobro da nas pusti u drugi krug, tj. u drugo čitanje i nadamo se da naša uvažena potpredsjednica ima snage da kaže predsjedniku kluba da bi ovo bilo dobro prebaciti tj. pustiti u drugo čitanje pa da se okrste ti prijedlozi koji trebaju tek doći sa ovim koji je evo u raspravi. I to radimo javno, nigdje sa strane. I tražimo, jer mislimo da je ovo dobro i da možda kada bi se susrelo sa državnim odvjetništvom i njihovim mišljenjem zasigurno bi i oni našli ovdje nekakvih svojih primjedbi. Ali idemo to onda zajednički odraditi. I da demistificiramo tu priču o Gaženici. Luka Rijeka, Rijeka Gateway projekt, prvo što je napravljeno napravljen je pristan za veliki duž obalni trajekt. Kada je došao, jedva je pristao pa se napravila montažna rampa od, i još uvijek je tamo. Tko je to, to je grad Rijeka pa to nikome ne smeta. Ali zašto se pustila priča o Gaženici? Pa zbog toga što je tamo drugi problem, ne rampa, pa tamo su doveli trajekt star 50 godina da ga pristane na rampu, nizak. O.K, prilagoditi će se, to je najmanji problem, to se riješi. Problem je terminal, pa ne nosi novce Zračka luka Zagreb ona pista na koju slijeću avioni. Ona je potrebna ali novac je u zgradi terminala. Tako je i u toj luci, tamo je novac u zgradi terminala a vlast ga ne želi napraviti, nude nekakve kontejnere za putnike. Pa ako je to projekt kojeg treba podržati onda to nije u redu. …/Upadica Zgrebec: Hvala./… Napravite terminal i vidjeti ćete biti će sve u redu a rampe će biti odlične. **Zgrebec, A pogledajte na ekran i vrijeme. Tomislav Klarić, odgovor na repliku. Odgovor, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Evo spomenuli ste agencije da li nam je potrebna još jedna agencija. danas smo raspravljali o izvješću jedne agencije sa 10 zaposlenih sa 2 milijuna i koliko, 700 tisuća kuna potrošenih koja je na kraju naš …/Govornik se ne razumije./… ministar prometa rekao da ipak ne treba ali ju je spojio ali ju nije ugasio, tih 10 zaposlenih je valjda i dalje ostalo. Što se tiče projekata, naročito ovih koje ste vi spomenuli, često se ovdje postavlja pitanje da li je nekakav ministar iz Zadra uložio više u Zadar a premalo u Rijeku zato što je Rijeka bila SDP-ova kada ste već spomenuli taj pristan. Više nego ikada, više nego sada kada je bilo najviše ministara iz Primorsko-goranske županije pa je taj pristan Rijeka Gateway o kome govorite, riječka zaobilaznica cesta od čvora Sv. Kuzam do na otok Krk koja je nedavno otvorena, tunel ispod Vežice kompletan infrastrukturni koridor je napravljen upravo u to vrijeme. Da li je pola metra viši ili je pola metra niži projektanti su isprojektirali na osnovu nekakvih standarda. A standardi Hrvatske nažalost u ovom trenutku mi to dobro znamo, pogledajmo samo trajekt koji plovi od Valbiske tamo prema vama na Loparu u kakvim je sve stanjima naše, su naši brodovi. I normalno je da projekat koji je rađen po standardima 21. stoljeća neće zadovoljiti svaki brod ni svaki trajekt koji je građen prije Drugog svjetskog rata ili odmah nakon njega ali treba gledati u budućnost i tu vas u potpunosti podržavam. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Pa evo nakon 11 godina imamo Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama na klupama u Saboru. Žalosno je da nas danas nema ni 10% saborskih zastupnika a vjerujem da gotovo nema zastupnika koji nije ovo ljeto boravio na moru i vidio prostore gdje je nužna sanacija, gdje je došlo do devastacije, gdje je potrebna rekonstrukcija pomorskog dobra. Da ne kažem da je žalosno da tu nema ni kolege koji dolaze s otoka i priobalja. Možda to govori i nešto drugo, možda je jako malo onoga što se može zamjeriti ovom zakonu pa zato Znamo da nema zainteresiranog investitora u turističke kapacitete, vlasnika zemljišta objekta uz more, koncesionara, čelnika jedinice lokalne samouprave, otoka ili priobalja koji ne očekuje već više godina novi zakon. Da li je ovo moglo prije, moglo je, ali ništa ne možemo vratiti. Ako danas imamo jedan zakon i prijedlog na klupama zašto ne raspraviti o njemu. I evo pozvala bih ovom prilikom sve saborske zastupnike vladajuće naravno da ovaj prijedlog zakona prihvate i daju nam sugestije za drugo čitanje, daju nam mogućnost jer svima zajedno nam je neophodan novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i to smo danas zaključili. Da li može bolje, vjerojatno može bolje ali znamo sigurno da ne može prije. Sad imamo na dnevnom redu još 47 točki koje imamo raspraviti pa znamo da nam slijedi još i rebalans proračuna pa proračun za 2015. Zato je teško vjerovati kad kaže kolega Beus da možemo o konačnom prijedlogu zakona, da ga možemo imati na klupama do Nove godine. A sad bih nešto konkretnije što mislim da je dobro uređeno ovim zakonom. Evo na samom početku kad se govori o pojmu pomorskog dobra kaže se da treba izlučiti iz pomorskog dobra zgrade i druge građevine sa zemljištem koje služi redovnoj uporabi zgrade koje nisu bile niti su sada u funkcionalnoj vezi s morem, a izgrađene su prije 15. veljače '68. Iako leže unutar pojasa od 6 metara radi se o zgradama u starim gradskim jezgrama. Isto to se odnosi i za građevine s pripadajućim zemljištem kulturnog, vjerskog, povijesnog, tradicijskog, prometno-javnog karaktera i službeno razvrstano kao takvo, kao i građevine koje imaju ogradni zaštitni karakter i funkciju. Znamo da brojni naši građani, posebno na otocima imaju svoje objekte uz samo more, daleko bliže nego što je to 6 metara, a znamo da na pomorskom dobru se ne može stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi tako da nije moguće ni nasljeđivanje ni kupoprodaja. Nadalje, kopno koje je nastalo nasipavanjem mora, a granicom nije u obuhvatu pojasa pomorskog dobra po ovom zakonu će biti vlasništvo Republike Hrvatske. Istina je da je do sada sve ono što je na nasipu građeno i nasip je bio po definiciji pomorsko dobro, međutim ovo nije bilo točno ovako razgraničeno. Zato mislim da ovakav jedan članak treba obavezno biti u novom zakonu, pa makar ako i bude dolazio s druge strane. Čuli smo od kolege Beusa kritizira ovaj deklaratorni institutivni akt, a ja osobno mislim da je jako dobro i upravo svega 18% utvrđenih granica pomorskog dobra su dokaz da u biti rješenje o utvrđivanju granica pomorskog dobra kao konstitutivni akt trebamo raditi samo u slučaju naknadnog proširenja ili suženja granica. Obveze općine gradova, velikih gradova i županije dosta su kolege govorili, a ja bih još jedanput naglasila da je jako dobro jer brojni čelnici su bili kažnjavani i prekršajno i kazneno zbog radnje na pomorskom dobru. U biti radilo se o samo nužnim sanacijama, gradnji potpornih i zaštitnim zidova, a sad je moguće čak i šetnice raditi izvan koncesijskog i i lučkog područja, uz odobrenje koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave naravno na temelju godišnjeg plana upravljanja. Dalje imamo kad je u pitanju nadzor, provodilo bi ga komunalno redarstvo jedinica lokalne samouprave. Naime, znamo da lučkih kapetana nedostaje na obali, a i oni se po njihovim i zakonima i njihovom slobodnom vremenu mogu baviti u prvom redu sigurnosti plovidbe na moru, a tada onda pomorsko dobro ostaje bez kvalitetnijeg nadzora. Još jedna odredba koja je jako dobro i pozdravit će je sigurno svi čelnici jedinica lokalne samouprave, da na zahtjev općine odnosno grada županijska skupština na prijedlog župana može ovlaštenje za davanje koncesija u okviru njihove teritorijalne nadležnosti povjeriti i općini, odnosno gradu. Novine su i koncesije na zahtjev i to koncesije na zahtjev koje se odnose u prvom redu na ceste, pruge, mostove, kanalizaciju, energetsku telekomunikacijsku mrežu, solane, servisne pogone, međutim nešto što će sigurno veseliti vlasnike turističkih kapaciteta da se koncesija na zahtjev može dati za gospodarsko korištenje plaže i privezišta nautičkog sidrišta koja po svom položaju čine funkcionalnu infrastrukturnu i prostornu cjelinu sa samo jednim ugostiteljskim, turističkim ili smještajnim objektom. Međutim tu je bitno naglasiti da se ne dovodi u pitanje tamo gdje je turistička zona u naselju nego isključivo u turističkim zonama izvan naselja ili ako se pak radi o smještajnim objektima najviše kategorije što znači 5 zvjezdica. To se još jedanput konkretnije ponavlja i u ovom dijelu koji se odnosi na morske plaže, hotele, kampove i turistička naselja. tu se ponovno precizira i nalaže da je koncesionar dužan osigurati nesmetan prolaz, šetnicu, kupanje, odnosno korištenje jer davatelj koncesije ne može isključiti opću uporabu plaže te je dužan osigurati i štititi javni interes korištenja plaže i treba zadovoljiti potrebe širokog kruga korisnika. Ovaj zakon također razlučuje prirodno morsko sidrište od nautičkog, zatim servisno sidrište. U ovom zakonu također mislim da je dobro lučko područje i sidrište luke su podijeljene na operativni dio, komunalni dio luke i ukoliko ima prostora i potrebe nautičkog nautičkog dijela luke. Znači vodi se briga o vlasnicima plovnih objekata koji imaju prebivalište na područje jedinice lokalne samouprave ili pretežito borave na tom području. Nadalje, kad se govori o redu u luci također novina je da su lučke uprave i koncesionari dužni utvrditi troškove opremanja luka uređajima i opremom za prihvat i zbrinjavanje otpada s brodova. Naravno, tu se izuzima odnosno isključuju plovni objekti u javnom, obalnom i linijskom pomorskom prijevozu i plovni objekti na stalnom vezu. Znači svi ovi će trebati plaćati i snositi troškove zbrinjavanja i prihvata otpada s brodova. I na kraju u prijelaznim i završnim odredbama detaljno obrađuje gotovo sve kategorije, od onih gdje su potpisani koncesijski ugovori, oni koji su u postupku koncesioniranja do toga da se npr. u slučaju da su pravne osobe iskoristile pravo prvokupa kao i u slučaju da su pravne osobe od tih pravnih osoba kupile pravo korištenja objekata na koji način dobijaju i Na kraju, sve bespravne građevine na pomorskom dobru koje su izgrađene u razdoblju od 15. veljače, znači nakon onog famoznog 15. veljače '68. do dana stupanja na snagu ovog zakona postaje pripadnog pomorskog dobra, a njihovi vlasnici nemaju pravo na naknadu štete za građevinu. I evo još jedanput poziv svim saborskim zastupnicima da podrže ovaj prijedlog do drugog čitanja i da sugeriraju nama i naravno mogu putem amandmana uputiti prijedloge za izmjene, ali da što hitnije donesemo ovaj zakon kako bi mogli u narednu turističku sezonu ući sa bar malo manje problema nego do Hvala vam. rekli ste teško vam je vjerovati da će prije nove godine kako je obećano bit ovaj zakon donesen. Ja uopće ne vjerujem u to, čestitam vam na optimizmu. A ono čega se bojim nakon svih informacija koje imam, ali i iskustva ovdje da će po sili kao brojne zakone do sad bit donesen tamo negdje početkom iduće godine, a onda je već pomalo i predizborna kampanja kampanja počinje. I bojim se da će taj zakon kao i brojne zakone do sad koje smo ovdje po hitnom postupku donosili kad nisu uvažavali naše amandmane i argumentaciju, da ne spominjem Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi, o strateškim investicijama, pa i ovaj novi, gdje kao povećava plaće na teret jedinica lokalne samouprave koje mijenjaju. Ne znaju što čine i definitivno se to sad pokazuje i na standardu ljudi, svih nas pa eto i na pomorskom dobru. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Klarić, mi jako dobro znamo da je ovo bio samo izgovor zašto ne podržati naš prijedlog. Ali nisu baš neki argumenti. Znamo da ništa od ovoga za vrijeme ove vlasti. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolegice Juričev-Martinčev, javio sam se za repliku zbog toga što ste uvodno istaknuli jednu vrlo važnu odrednicu ovoga zakona koju do sada čini mi se nismo u čitavoj raspravi spomenuli, a iznimno je važna. Naime, ja sam uvodno u ime predlagatelja u ime kluba govorio o tome da je pomorsko dobro opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku na kojemu se ne mogu stjecati vlasništvo i druga stvarna prava po ni jednoj osnovi osim onoga što ste vi istaknuli i dobro da se to spomene u raspravi, osim objekata koji su, odnosno zgrada koje su izgrađene prije 15. veljače 1968. i koji nisu u funkcionalnoj vezi s morem. To naime znači, dakle da svi oni objekti koji su sagrađeni uz more u pojasu bližem od 6 metara koji ne služe iskorištavanju mora i nisu u funkcionalnoj vezi s morem, a to su u prvom redu stambeni objekti, to su crkve, to su bolnice, to su dakle nekakvi zgrade koje ne služe iskorištavanju mora. Na njih se odredbe ovog zakona o nemogućnosti sticanja vlasništva na pomorskom dobru ne odnose. I to treba istaknuti prvenstveno zbog mnogih građana čiji su objekti uz more, da ne bi shvatili praktično, da bi usvajanjem ovakvog zakona praktično došlo do izvlaštenja stambenih objekata ili …/Govornik se ne razumije./… objekata koje sam malo prije spomenuo. Zato je to vrlo važno napomenuti. I u ovom dijelu smo različiti od prijedloga zakona koji je bio u javnoj raspravi. Nije dobro polemizirati o zakonu koji nije došao u Sabor, ali ono što smo čuli i vidjeli u javnoj raspravi zakona koji je napravila Vlada, Vlada ovim novim prijedlogom zakona kojega je napisala želi legalizirati sve ono što je sagrađeno do 21. lipnja …/Govornik se ne razumije./… godine. To nije dobro. To je u suprotnosti sa Zakonom o legalizaciji koji govori da se na pomorskom dobru ne mogu legalizirati bespravni objekti koji su sagrađeni nakon 15. veljače Odgovor na repliku, Branka Juričev-Martinčev. traži i sa nestrpljenjem očekuje novi zakon i bešćutno je ponovno ovo stavljati na ne znam koju točku dnevnog reda, odgađati još jednu godinu kad znamo da ne mogu ni njihova djeca nasljeđivati, ništa ne mogu raditi. Ako ćemo možda gledati na one investitore na pomorskom dobru kao na nekoga tko će nešto na pomorskom dobru izgraditi i zaraditi, preprodati i slično. Ali ovo je uglavnom staro, otočno stanovništvo koje ne može ništa sa svojim objektima, jer to nije zakonski regulirano. Poštovana potpredsjednice, kolegice Juričev-Martinčev. Evo ja neću se očitovati na onaj dio koji ste između sebe govorili kad je tko i kako vezano uz političku priču, ali jeste. I to me smeta, jer mi kad govorimo o životnom problemu, onda se ponovo vraćamo na politiziranje, a to nije potrebno. Ja ću se samo vratiti upravo na sam sukus priče a to je ovaj zakon, znate. I između ostalog vi ste tu govorili i spominjali komunalno redarstvo. I vama će se promijeniti priča. Mnogim jedinicama lokalne samouprave koje su organizirane neće imati potencijala za ovo, ali mogu pripasti onima koji će imati. Jer gledajte i moj grad je odcijepljen, napravili su tri općine i grad. Šta ja znam, možda će svi moći ako imaju novaca, ako nemaju moraju pripasti nekom i odrađivat ove poslove. To bi bilo korektno. Naravno, isto tako i ona sredstva pripadajuća moraju se pripajati. S druge pak strane znate šta je značilo implementirati prometno redarstvo? Znate li šta će značiti implementirati ovo redarstvo? Dakle, komunalni redar više neće biti komunalni redar. On će morati biti inspektor. I to je o.k. Što to ne bi imale jedinice lokalne samouprave. To je u redu. A s druge pak strane ne ulazeći u to tko je kad, kako koga vezano uz. Ništa nije počelo od jučer. I ne želim implementirati nikom ništa, ali ako imamo uistinu volju onda ne bismo to spominjali, nego bismo uistinu odradili priču koja se tiče razvoja upravljanja lučkim područjem. Pa bi vama u Vodicama, i svima onima koji su oko vas a ne mogu imati lučku upravu a zato vi možete za njih obavljati takve usluge, znate što? Što to vi ne biste radili? Vi ćete bolje razumjeti, zato što se sve događa u gradu ili općini. Ja nemam ništa protiv da neku ingerenciju prostornog planiranja kao strategiju radi županija. Naravno, država svakako jer moraju postojati uvjeti. Hvala. Pa kolega Rilje evo vama dugujem ispriku s obzirom da ste vi jedini iz svog kluba ovako konstruktivno sudjelujete u raspravi na današnju temu. Što se tiče komunalnog redarstva oni su nam već postali građevinski inspektor i oni kontroliraju ne samo bespravnu gradnju, kontroliraju buku, tako da stvarno više to ne može biti djelatnik neki srednje stručne spreme. isto tako što se tiče nereda na pomorskom dobru sve prijave dobivaju, ništa im ne znači što to proslijede lučkom kapetanu, ništa se dalje ne napravi i opet kritiku dobije komunalno redarstvo i grad, odnosno općina kojem se području nalaze. Što se tiče ovog formiranja lučke uprave ako bi se ovakav zakon donio ja vjerujem da bi i Vodice bile jedan od gradova koji bi vrlo skoro podnio zahtjev županijskoj skupštini sa zahtjevom da formira svoju lučku upravu. Znači, ovaj zakon to dozvoljava. Kolega Branko Bačić, završno. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću zaključno reći nekoliko stvari koje se tiču samoga zakona, a koje su istaknute u ovoj raspravi kao dvojba o nastanku i pisanju samoga zakona. Dakle, da ne bude nikakve dvojbe ovaj Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u jednom dijelu se temelji na određenim postavkama koje su napisane 2008. godine o čemu je već bilo riječi u samoj raspravi. Međutim, te postavke koje su preuzete iz Zakona iz 2008. godine odnose se na dvije stvari. Prva stvar to je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Dakle, ja držim da je ovaj zakon kad su u pitanju rješavanje nesređenih imovinsko-pravnih odnosa na pomorskom dobru najbolje što je dosada napisano o rješavanju dubioza u imovinsko-pravnim odnosima na pomorskom dobru. Taj dio zakona pisali su profesori Pravnog fakulteta tako da bismo znali da s velikom i određenom dozom poštovanja treba cijeniti upravo prijelazne i završne odredbe koje se odnose na sve neriješene imovinsko-pravne odnose na terenu. Pa gospodine Grbin i na vrijeme pretvorbe i privatizacije, to vam govori članak čini mi se 166. u kojemu je točno propisano dakle da se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa odnosi dakle na čitavo vrijeme u kojemu su nastale brojne dubioze na pomorskom dobru, a posebno su izdvojene pojedine odluke koje su donosile bivše skupštine općina na temelju Zakona o pomorskom dobru i vodama, lukama i pristaništima iz 1974. godine. I taj zakon koji je omogućavao stjecanje prava vlasništva na pomorskom dobru ovdje je posebno izdvojen. Zašto? Zbog toga što vrijeme pretvorbe i privatizacije nije dozvoljavalo stjecanje vlasništva na pomorskom dobru, a usprkos tome kroz rješenja o pretvorbi bivših državnih poduzeća stjecana su određena prava na pomorskom dobru koji su ovim zakonom u prijelaznim odredbama riješeni. Drugi dio ovog zakona koji se oslanja na zakon koji je pisan kažem 2008. godine jest decentralizacija. Samo što smo ovim zakonom učinili malu redukciju decentralizacije iz 2008. godine i o tome s pravom govori kolega Klarić, da je tada udruga gradova i udruga općina podržala taj zakon, krenula je još korak dalje. A mi smo ovim zakonom izvršili malu redukciju na način da smo ostavili još uvijek formiranje lučkih uprava na razini županije i nismo prepustili gradovima i općinama. Zašto? Zbog toga što držimo što držimo da, a o tome smo i očekivali da ćemo možda kroz ovu raspravu pa možda i u drugom čitanju ići korak dalje i vratiti se na postavke iz Zakona iz 2008. godine, što držimo da još uvijek svi gradovi i sve općine u RH nisu u razini jednog Trogira gospodine Rilje, Omiša recimo i Korčule, ne znam Krka, Raba. Dakle, ima još uvijek jedinica lokalne samouprave koje objektivno niti po fiskalnom kapacitetu niti po upravljačkom kapacitetu, stručnom kapacitetu ne mogu do kraja kvalitetno upravljati pomorskim dobrom. I stoga je ostalo se još uvijek na razini županije, s time da se zakonom omogući da tamo gdje god postoje svi ti potencijali koje sam maloprije spomenuo da na temelju zahtjeva pojedinog gradskog i općinskog vijeća županijska skupština prepusti osnivanje županijskih lučkih uprava kao što je to učinjeno u Primorsko-goranskoj županiji i kao što je to učinjeno u Istarskoj, kao što je to učinjeno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Da se ide u taj iskorak tamo gdje za to postoji politički interes. Ako tog političkog interesa nema, nema razloga obvezivati pojedinu malo općinu da formira lučke uprave. I zbog toga nismo išli u tu maksimalnu decentralizaciju ali Bože moj ostavljamo mogućnost da se kroz ovu raspravu koje nije bilo, odnosno bila je samo na razini kluba HDZ-a, a možda i a možda i u drugom čitanju da je zakon prošao, moglo se krenuti na potpunu decentralizaciju. No, to nije mali posao. Druga stvar, ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju dijelom se temelji i na prijedlogu Vlade. Mi od toga ne bježimo. U onom dijelu u kojem je on dobar, u kojem je on dobar, a dobar je u dijelu koncesioniranja jer je oslonjen na Zakon o koncesijama koji je usvojen u Saboru. I mi ne bježimo od toga da je klub HDZ-a preuzeo određene odredbe koje je Vlada dobro napisala. I slažem se sa svima koji govore da ovaj zakon nije stvar političkog prepucavanja, ovo je isključivo stručni zakon na kojem bi trebao biti postignut konsenzus. Ja ne bih imao ništa protiv, a ne bi imao vjerojatno ni klub HDZ-a da Vlada preuzme ovaj zakon i da s njim ide u drugo čitanje. Toliko o prepucavanju i strančarenju na jednom zakonu koji rješava najvažniji gospodarski resurs u RH, a to je pomorsko dobro koje osim kopnenog dijela uključuje i teritorijalno more. To smo danas, odnosno večeras zaboravili istaknuti. Dakle, govorimo da ovaj zakon preuzima i određena rješenja koja je dao prijedlog zakona Vlade. Međutim, išli smo korak dalje i u odnosu na Vladu i u odnosu na taj prijedlog zakona iz …, a to je da smo uveli dva nova, jedan važan institut koji ide prvenstveno u prilog turističkom sektoru, a to je uvođenje koncesije na zahtjev, koji će omogućiti turističkim kapacitetima, turističkim kompleksima, hotelima, kampovima, itd., pa i brodogradilištima da mogu doći do gospodarenja pomorskim dobrom temeljem koncesije na zahtjev i ta koncesija može pripasti samo njima i nikome drugome i to je novitet u zakonodavnoj regulativi koja uređuje pomorsko dobro. I još jedan važni, novi institut koji nije bio ni 2008. spomenut, koji nije bio spomenut ni u Vladinom zahtjevu, a to je da smo do kraja, do kraja, i tu se slažem sa gospodinom Richemberghom, do kraja pojednostavili utvrđivanje granica pomorskog dobra. Ne samo do kraja pojednostavili, nego smanjili obim pomorskog dobra koji je uopće potrebno utvrđivati jer smo rekli da je zakon, da je pomorsko dobro po samom zakonu, da tamo gdje ono se može iz zraka, iz aviona primijetiti, a to je ona bijela linija uz more, kako mi uz more nazivamo …, da se rješenjem koje je deklaratorni čin, upisuje u zemljišnoj knjizi i ne treba ništa mjeriti nego samo konstatirati da je to pomorsko dobro i time smo riješili, pa gotovo 60% cjelokupnog pomorskog dobra u RH, a tamo gdje su određene gospodarske djelatnosti, u gradovima, u lukama, u lukama posebne namjene, tamo ćemo utvrđivati granicu i svugdje gdje je ta granica manja od 6 metara ili je viša od 6 metara. Dakle, viša od onoga što je propisano, viša ili manja od onoga što je propisano samim zakonom. Evo, s time ću završiti. Dakle, držimo da ovaj zakon je doista uvažava sve ono što se u dugogodišnjoj praksi provođenja postojećeg zakona pojavilo kao loše rješenje, da budemo do kraja kritični prema tom zakonu koji je donesen 2003. Doduše donesen je u vrijeme kada se raspuštao Hrvatski sabor, saziva 1999., odnosno 2000. do 2003., praktično u zadnju noć i zbog toga je taj zakon u mnoštvu amandmana te zadnje noći, donošenja na određeni način poništio dobre … koje tada su bile zamišljene, ali svejedno zakon iz 2003. godine o pomorskom dobru i morskim lukama ima iznimno kvalitetna rješenja, u prvom redu, u lučkom sektoru. Pa evo, na tom tragu mi ocjenjujemo da je ovaj zakon doista strane vladajuće koalicije trebalo prepustiti u drugo čitanje, sačekati da i Vlada dođe sa svojim rješenjima i onda u toj jednoj zajedničkoj raspravi prihvatiti najbolje što nudi ovaj zakon i što, evo ja se nadam da će Vlada vjerojatno svojim zakonom, tako obećaje, biti iznad rješenja koja su ovim zakonom. Mi u klubu HDZ-a ne bi imali ništa protiv da taj novi prijedlog bude kvalitetniji od ovoga i u smislu decentralizacije, ovlasti i raspolaganja sredstvima koja se ostvare na pomorskom dobru. Hvala. Peđa Grbin, replika. Ja se neću nikada upuštati u stvari koje se tiču plovidbe, ali u stvari koje se tiču vlasništva, a pogotovo pretvorbe iz društvenog u privatno vlasništvo, to hoću. Članak 166. predloženog zakona ne govori o vlasništvu. O govori o drugim stvarnim pravima. O svemu, osim o vlasništvu. Onog trenutka kada je nešto pretvorbom ušlo u društveni kapital i kada je to poslije utvrđeno u rješenju nadležnog tijela, to je na kraju bio fond za privatizaciju. Osobe su se na temelju toga knjižile u zemljišne knjige kao vlasnici i mi danas imamo čitav niz onih koji su u zemljišne knjige upisani kao vlasnici na pomorskom dobru i upisali su se tamo na temelju izlista nekretnina u pretvorbi. Zakon koji je donijet 2003. godine, svi pravnici su se nadali da će to pitanje riješiti, to pitanje nije riješio i danas mi imamo čitav niz pravnih osoba u RH proizašlih iz pretvorbe koje u svom temeljnom kapitalu imaju nekretnine na kojima ne mogu biti vlasnici. Vi sad ovdje govorite o naknadi štete. Znate što znači naknada štete? Naknada stvarne štete i izmakle dobiti. Ako opstane ovako i ako kažete da se to primjenjuje, RH će vlasnicima tih nekretnina morati nadoknaditi stvarnu štetu, odnosno ono što je u Ustavu kod izvlaštenja definiranog kao tržišna vrijednost nekretnine i to je u redu, ali ako ostaje naknada štete, onda morate nadoknaditi i izmaklu dobit koju bih ja ostvario koristeći tu nekretninu sljedećih 50 godina. Npr. koristeći luku za pretovar tereta.

Mi u klubu HDZ-a tvrdimo, a poznavajući da je kroz proces pretvorbe privatizacije doista priznato pravo vlasništva na, ne samo na … nego i na infrastrukturi na pomorskom dobru, da RH kroz brisanje prava vlasništva za te tvrtke, dionička društva koja su prošla pretvorbu, može proći na način da ne treba vršiti obeštećenje već da se produži toj tvrtci koncesija na pomorskom dobru dok ne izamortizira to ulaganje koje mu je priznato na pomorskom dobru. Dakle, da ne treba sredstva iz državnog proračuna izdvajati kako bi se obeštetila društva koja se sada izvlaste iz pomorskog dobra već da se kroz rok trajanja koncesije toj tvrci omogući umjesto 5, 25 godina bez plaćanja koncesije koristi pomorsko dobro. Onog trenutka kada se visina koncesija tko bi plaćao izjednači sa njegovom visinom ulaganja prestaje mu koncesija i nakon toga može dobiti koncesiju na zahtjev ali će onda početi plaćati koncesiju. Tako da ne bi trebalo osiguravati dodatna sredstva državnom proračunu već kroz duži vremenski period mu se omogućiti da izamortizira ono što je uloženo na pomorskome dobru. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Očito da se vas dvojica ne razumijete, govorite o dvije različite stvari. Damir Rilje, replika. Poštovana potpredsjednice. Kolega Bačić, vi ste spomenuli dvije stvari, jedna su novi imovinskopravni odnosi i uglavnom veliki dio toga rješava upravo jedinice lokalne samouprave u velikom dijelu. Isto tako spomenuli ste fiskalni kapacitet jedinice lokalne samouprave. Činjenica jest da neke jedinice ja sada neću ulaziti u njihovu opravdanost postojanja jer to mi ne pada na pamet ali ako nemaju fiskalni kapacitet mogu odlučivati, ali zato nadležna susjedna jedinice lokalne samouprave kojoj po nekoj inerciji pripada ima tu mogućnost, dakle obavljati usluge za to. A šta radi županija nego to. A znate li da je problem županije upravo u smislu prostornog planiranja i da se često ne može dobiti ni status luke i mnogo čega i da ti postupci traju li ga traju upravo zato što nismo spustili npr. nadležnosti mnoge nadležnosti na gradske i općinska vijeća, makar ona koja su fiskalno … ili moguća da mogu obavljati poslove iz takve nadležnosti. Dakle ja ne vidim nikakav problem po tom pitanju, a velim vam da veliki dio i ovih prvih što sam rekao, ja vam to kažem radi, pod uvjetom da bi trebale jedinice lokalne samouprave imati više nadležnosti u tom smislu, ali naravno opet imamo ograničavajuće faktore dakle katastar, zemljišni i sve ostale stvari koje se moraju koje se moraju uključiti u rješavanja onih gdje se događa život i gdje se osigurava prihod od kojeg svi živimo. Hvala.

o gradu Trogiru može potpuno upravljati pomorskim dobrom. Kako? Na način da lučko područje u gradu Trogiru kojim danas upravlja županijska lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije može se osnovati na temelju zahtjeva grada Trogira, može se osnovati županijska lučka uprava Trogir gdje je županija osnivač, a grad Trogir suosnivač, to vam piše u zakonu. A svo drugo ostalo područje pomorskog dobra koje je na području grada Trogira po ovom zakonu upravlja grad Trogir. Dakle pomorskim dobrom u općoj uporabi koje nije koncesionirano i koje nije lučko područje upravlja i ovako grad Trogir. Prema tome ovaj zakon omogućuje da grad Trogir i njegovo gradsko vijeće apsolutno i gradonačelnik jasno apsolutno mogu upravljati pomorskim dobrom.